i nikakav problem ne bi bio ukoliko bi bili svesni da je moguće izvršavanje ovog zakona u tekstu kako je u predlogu dato. Međutim, čini mi se da i ovaj predlog zakona, kao i mnogi drugi zakoni koji su prošli skupštinsku proceduru, na određeni način se ne primenjuje ili postoje velike smetnje u vezi primene zakona.Imamo zakona.Imamo situaciju da ćemo verovatno ovih dana da raspravljamo i o Predlogu zakona o izmeni Zakona o javnoj svojini, gde je rok bio dve godine, a 6. oktobra se navršava dve godine od kad je mogao da se traži upis javne svojine za javno preduzeće npr, odnosno društvo kapitala. Sada dolazimo u situaciju da 6. oktobra ističe to vreme. Hajde da gledamo kako da produžimo rok. Činjenica je da, na primer, i taj zakon koji treba praktično da se produži a nije primenjen je sličan Zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole.Pre dozvole.Pre par meseci smo o tom zakonu razgovarali i taj zakon se praktično ne primenjuje jer ima smetnje u tumačenju. Pravim sada analogiju u odnosu na ovaj Zakon o legalizaciji koji imamo.Naime, ovaj zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole kojim se dozvoljava upis objekata koji nije legalizovan i koji ulazi u javne knjige nejasno je određeno da li se tu upis prava svojine vrši na objektima, odnosno delovima objekata, a u primeni pojedinim katastrima nije jasno da li to što se odnosi na deo objekta, pa tumače da se odnosi na ceo objekat, pa tumače da je to preko 300 kvadrata iako, npr. izgrađeni deo ili taj deo za koji se traži upis je ispod 300 kvadrata. Zašto? Nejasno napisano.Sada dolazimo na ovaj zakon. Šta je ovde nejasno napisano? Mnogo toga. Između ostalog, samo bih vam ukazao na član 32. stav 2. Radi se o rušenju objekta. Kaže se: „Građevinski inspektor će doneti bez odlaganja rešenje o rušenju objekta ako rešenje o rušenju nije doneto i ako utvrdi da se objekat gradi ili je njegovo građenje završeno bez građevinske dozvole posle 11. septembra 2009. godine“. Objekat se ruši, ne kaže se objekat ili deo objekta.Druga stvar, izgrađen objekat do tog datuma, ostao još deo građevinskih radova, između ostalog gromobrani ili nešto što treba da zaštiti taj objekat ili objekte pored ili određeni deo objekta koji se tiče sprečavanja nastanka štete na tom objektu ili objektima pored, pored, taj deo radova urađen posle 11. septembra 2009. godine, predat zahtev za legalizaciju, ako se zakon čita kako je napisan, rušiće se gromobran i onda će taj biti u situaciji da ponovo diže i da traži dozvolu. Tako piše. Kada smo rekli da tako piše, dobili smo odgovor na odboru – pa, dobro, neće se to sprovesti. Ima svedoka ko je bio samnom na odboru.Da li zakon donosimo a da se ne sprovodi? U startu je tako rečeno. Mislim da to ne treba da radimo.Imamo situaciju da se u članu 33. i 34. pozivamo na određeni akt, na akt iz stava 1. člana 33, a u stavu 1. člana 33. ne postoji akt. akt. Pitam da li su naši ovi zakoni dovoljno jasni da sutra možemo da ih sprovedemo? Nećemo ih sprovesti.Problem

akte.Dobili smo uveravanje da su podzakonski akti u 99% urađeni. Zašto nismo dobili podzakonski akt uz Predlog zakona? Mnogo toga ima što možemo da kritikujemo. Ja vam se zahvaljujem.

sam po spisku ranije da govorim, međutim, čekao sam vas, gospodine ministre, da polemišemo oko nekih stvari vezano i za zakon, a ujedno da vam postavim pitanje koje dolazi iz mog kraja.Ovaj zakon, zakon o legalizaciji objekata, je zakon na koji ova vlada treba da polaže, u najmanju ruku, ne veliku, već malu maturu, jedan ispit koji mora i može da polaže pred građane Srbije iz nekoliko razloga. imamo 1.300.000 nelegalizovanih građevinskih objekata ili, uslovno rečeno, divljaka. Imamo 720.000 zahteva za legalizaciju tih istih objekata. S druge strane, imamo jedan zakon, tzv. Dulićev zakon, koji više nije ustavna kategorija, koga je Ustavni sud proglasio da, po njemu, ne može, da se vrši proces legalizacije. Na kraju krajeva, imamo zakon koji smo usvojili još u martu, koji je stvorio itekako velike zabune, jer su građani mislili da će legalizovati svoje građevinske objekte za 100 evra.Dakle, i građani Srbije i mi, poslanici, želimo da znamo, pre svega, koliko će koštati ta legalizacija, zatim dinamiku dinamiku oko plaćanja sredstava za tu legalizaciju, rokovi za prikupljanje dokumentacije oko legalizacije, kako će lokalne sredine reagovati kada su u pitanju nadoknade za građevinsko gradsko zemljište? To su pitanja na koja želimo da dobijemo odgovor od vas.Možemo reći i pohvaliti da je javna rasprava bila i da je na njoj učestvovao veliki broj stručnjaka i institucija koje se bave ovom problematikom, međutim i oni nisu dali odgovor na ova pitanja koja sam malopre postavio.Iskreno rečeno, gospodine ministre, ovaj zakon je mnogo bolji nego prethodni zakon, Dulićev zakon. Međutim, ima i neke odredbe o kojima želimo da polemišemo i o kojima želimo da razgovaramo sa vama. Nadam se da ćemo dobiti odgovore. reč je o tome da građani Srbije moraju da prikupe novu dokumentaciju kako bi podneli zahtev za legalizaciju objekta. To su pre svega projekta izvedenog objekta i to u tri primera, zatim moraju da dokažu da su platili nadoknadu za gradsko građevinsko zemljište. Ovo iziskuje velika novčana sredstva, tj. da će građani i privrednici koji imaju privredne objekte morati da plate sredstva kako bi legalizovali objekte.Drugu zabunu stvaraju član 21. i 22. koji su u koliziji i koji nisu komplementarni i koji treba da daju jasan odgovor vezan za rok o podnošenju dokumentacije za legalizaciju. Nadam se da ćete to ispraviti, jer smo mi i amandmanski reagovali u tom smislu.Još jedna bitna stvar je to na koji će način ići propisana dinamika plaćanja vezana za legalizaciju. Ovde se govori, gospodine ministre,

Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Ovakav isti izveštaj smo dobili i u prethodnom mandatu kada je Dulić branio zakon. Međutim, Ustavni sud je rekao da je ovaj zakon zakon neustavan. Bojim se da će Ustavni sud možda ponovo reagovati, jer šta ćemo sa onim ljudima koji su platili nadoknadu za legalizaciju odjednom. Kako će Ustavni sud tada tada reagovati? Još jedna bitna stvar vezana za lokalne samouprave, pošto nemaju smernice, a imamo pet kriterijuma za nadoknadu gradskog građevinskog zemljišta, kako će lokalne samouprave reagovati, vezano za nadoknadu za legalizaciju objekta i nadoknadu za gradsko građevinsko zemljište?Rekao sam postoje kriterijumi, postoji mogućnost, a to zavisi od statuta lokalnih samouprava da u nekim lokalnim samoupravama budu mnogo veće cene za nadoknadu građevinskog zemljišta, a u nekim mnogo manje. Nadam se da ćete tu reagovati i da ćete ispraviti ovu stvar koju smo mi detektovali kao problem.I na kraju krajeva ima još jedan problem, a to je šta ćemo sa objektima koji nisu legalizovani do roka koji zakon predviđao, koji nisu podneli zahtev i da li će se ti objekti uopšte rušiti, gledajući aspekt i socijalni i ekonomski našeg stanovništva u ovom trenutku. Dakle to su oni problemi o kojima diskutujemo i u kojima se nadam da ćete nam dati odgovor.Dakle, ovaj zakon ne da će ubrzati legalizaciju gospodine ministre već će malo usporiti legalizaciju zbog prikupljanja dokumentacije. Imamo takođe studiju Svetske banke koja kaže da je naša zemlja po brzini davanja dozvola je na 179 mestu od 183 zemlje. U ovom smislu bih vas zamolio da razmišljate o reformi te uprave tj. reformi birokratije koja možda koči izdavanje gradske građevinske dozvole.Pitao bih vas gospodine ministre, to mi se nije dopalo kada sam čitao u obrazloženju, da donošenjem ovog zakona mi se približavamo evropskoj legislativi. Mi ne treba da donosimo zakon za Ketrin Ešton, mi treba da donosimo zakon za naše građane. Evropska unija od nas je daleko, a vi ste svesni toga stotinu svetlosnih godina. Mi moramo da upodobimo ove naše zakone vezano za naše prilike i za naše standarde.Takođe bih vam postavio pitanje koje postavljam svim ministrima koji dođu u parlament – da li će se ovaj zakon primenjivati na celoj teritoriji naše države pošto smo mi suverena država? Da li će ovaj zakon biti primenjivan i na KiM, ili će se možda primenjivati posle ovih nelegalnih lokalnih izbora koji su zakazani za 3. novembar, gde jedna vlada koja ne priznaje tera svoj narod da glasa za tu istu državu. To je jedan veliki paradoks. Ili će se možda ovaj zakon primenjivati selektivno samo na one objekte koji su izgrađeni na graničnom prelazu i sa jedne i sa druge strane. S obzirom da je u toku predaja katastarskih knjiga albanskim separatistima, ne znamo da li ćemo mi primenjujući ovaj zakon moći u nekom narednom periodu da napravimo jedan generalni urbanistički plan, recimo Kosovske Mitrovice. To je ovako za za dilemu i za raspravu.Ovde bih iskoristio priliku gospodine ministre da vas upitam, vezano za moj kraj, s obzirom kad ste bili ministar u Koštuničinoj vladi jedan od ministara koji je najviše napravio u Jablaničkom okrugu. Napravili ste 24 kilometra auto-puta, izgradili ste mnoge puteve i mi to pozdravljamo. Međutim, imamo jedan problem vezan za trasu Koridora 10 koji prolazi kroz Grdeličku klisuru, a za varošicu Predejane. S obzirom da znate da tamo postoji motel „Predejane“ koji je zaobiđen ovim Koridorom 10, mi kao lokalna samouprava smo tražili da se izmeni ta trasa. Spremni smo verujte mi, na neke radikalne mere.Imali smo ovde jednu kvalitetnu kampanju da spasimo hrast od 600 godina. Nadam se da ćemo takođe uz vašu pomoć i uz pomoć vašeg ministarstva spasiti tu varošicu, spasiti te ljude koji su upućeni na taj turistički objekat, jer ako to ne uradimo stanovnika će se iseliti sa tog prostora, a vi znate da fizika ne zna za prazan prostor. Znate ko će se naseliti na tom prostoru.Na kraju, gospodine ministre, mi smo kao stranka reagovali amandmanski na ovaj

zakon o legalizaciji nelegalno sagrađenih objekata iako je on trebao da se nađe pred ovim domom odavno, još na proleće. Rok je bio do 7. juna, po odluci Ustavnog suda da donesemo novi zakon i da građani ne budu u pravnom vakumu, naročito oni koji su već ušli u postupak legalizacije.Ustavni sud je imao primedbu na jednakost građana prilikom postupka legalizacije. Čule su se u diskusiji kritike na račun prethodnog zakona i čule su

neistina.Pitam vas gospodine ministre, da li ste sigurni da ovaj zakon neće takođe biti sporan u Ustavnom sudu i da neće dovesti do novih nejednakosti među građanima kojih će biti još više? Jer, ako prepuštate opštinama, skupštinama gradova i opština i njihovim izvršnim organima da sami odrede koliki će biti popust za građanina koji je u jednoj lokalnoj samoupravi platio svu infrastrukturu i da li će ga biti, a u drugoj takođe prepuštate da lokalna samouprava utvrdi koliki će biti popust za posebne grupe, onda sam siguran da to neće biti u skladu sa ustavnim načelima. To je najveći problem.Ono što smo u međuvremenu imali, a moglo je i trebalo je da se rešava mnogo brže što se tiče legalizacije, trebalo je da se rešava po ovom zakonu, a ne po tzv. katastarskoj legalizaciji i upisu nelegalnih objekata u katastar nepokretnosti, prosto mislim da smo tim zakonskim predlogom koji ste vi ovde hvalili, samo izgubili vreme. Nismo pripremili pravi zakon o legalizaciji i danas imamo problem.Građani su zbunjeni, ne znaju šta da rade. Kontradiktorne izjave svakog dana. Stari zakon je predviđao mogućnost da građanin na jednom mestu sve završi, da potpiše ugovor sa gradskom upravom i da gradska uprava umesto njega završi sve procedure i da on kroz ugovor onda preuzme obavezu da plati i da na neki način skine sa sebe sve one obaveze obaveze koje ima u šumi administracije i u šumi šaltera u našoj državi.To je ovim zakonom onemogućeno i mislim da treba malo više pažnje da obratimo na građanina, na njegova prava, da zaštitimo prava svakog građanina i da je to bila intencija Ustavnog suda. Nepravdu ne možemo u potpunosti ispraviti, niti možemo dovesti do potpune pravde, ali možemo je svesti na minimum. Možemo dovesti do toga da se što pre ovo stanje dovede u normalu i ne možete reći – od proleća se ne može bespravno graditi. Ne može danas da se bespravno gradi. Danas po zakonu ne može bespravno da se gradi, a ne od proleća. Vi kao ministar ne možete da dajete takve izjave. Kažete – oni koji legalizuju mogu prometovati nekretnine, a oni koji su upisani u katastar ne mogu. Ne znam da li ste čitali član 11. stav 2. tačku 2. Zakona o upisu, gde kaže da ukoliko stranka uplati naknadu za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta da u tom slučaju može i prometovati. Dakle to stoji u ovom zakonu.Gde su onda oni dokumenti koje on neće podneti administraciji i nećemo biti sigurni u kakvim objektima žive naši građani? Siguran sam da smo mogli naći model koji bi omogućio brzu legalizaciju, efikasnu, a što se tiče da li je povređen Ustav, siguran sam da će biti mnogo pritužbi na ovaj Predlog i da će on biti sporan. Ono što je zadatak svih nas i svih institucija je da građanima olakšamo život i da omogućimo da se u da se u državi poštuju zakoni i da građani ostvare svoja prava. Ne treba da im otežavamo.Govorili ste kada ste menjali Zakon o planiranju i izgradnji i ukidali odredbe o konverziji da će doći dve milijarde investicija. Ja vas pitam – gde su te milijarde? Gde su te dve milijarde, gde je onih 10 milijardi iz kampanje i zašto niste obezbedili za građevinsku industriju barem deo od pet milijardi koliko se nova vlada zadužila za investicije u građevini i da prosto građevinska industrija ima šta da

da je zarada građevinskih radnika manja za 30%, da je pad građevinske industrije 25%, da je broj zaposlenih u sivoj zoni u građevinskoj industriji porastao za više od 40%. To su poražavajući podaci i treba tražiti rešenja za ovakvu situaciju, a ne napadati opoziciju. Nije opozicija za ovo kriva. Vi ste na vlasti evo već 14 meseci u punom mandatu i treba to da radite.Ono na čemu vam se zahvaljujem je što ste juče priznali jednu veliku stvar, jednu istinu, da se ova Vlada bavila šest meseci rekonstrukcijom i da vi niste stigli iz tih razloga da podnesete ovaj zakon Narodnoj skupštini u proceduru. Zahvaljujem vam se na tome, jer DS to govori već duže vreme. Govorimo da se Vlada ne bavi problemima građana, već se bavi isključivo napadanjem opozicije i izmišljanjem lažnih

Za vas ne postoje problemi građana, ne postoje ni zakoni, osim kada treba da se zavuče ruka u džepove građana. Postoji samo hajka na DS, pa onda dođe rekonstrukcija, pa opet hajka, pa Beograd, pa rekonstrukcija, pa izbori, pa hajka. Gde se to završava? Do kada ćemo raspravljati o takvim problemima, generisati probleme a ne rešavati ono od čega građani žive? Kada počinje život za ovu vladu? Hvala.

ne razumem kritike ovog zakona, posebno iz redova bivšeg režima, s obzirom da ovaj zakon, koliko sam razumeo, popravlja njihov zakon je pao na Ustavnom sudu, proglašen je neustavnim i pokušaj je da se taj zakon privede ustavnosti. Oni ne da ga ne cene, već ga uporno kritikuju.Pre donošenja ovog zakona, doneli smo i Zakon o upisu nelegalnih objekata u katastar nepokretnosti i time smo omogućili da jedna nelogičnost bude ispravljena, a to je da od milion i po objekata, koliko je nelegalno sagrađeno, samo je 720 hiljada zahteva za legalizaciju i da nije onog prethodnog zakona koji smo usvojili, došli bi u poziciju da 800 hiljada objekata treba srušiti. Oni ne cene taj napor Vlade, nove vlasti, koja želi da ispravi sve manjkavosti koje su ostale, odnosno koje su se našle pred ovom vladom.Kao predsednik Narodne seljačke stranke, tvrdim da ovaj zakon nije savršen, ali uglavnom, on propisuje ovlašćenja lokalnoj samoupravi. Zabrinut sam, s obzirom da su lokalne samouprave šarenolike, u mnogima različite koalicije drže vlast i zabrinut sam iz prostog razloga zbog pomoćnih i ekonomskih objekata.Dakle, ovde su uglavnom govornici bili iz grada i govorili su o stambenim objektima. Ja želim nešto da kažem o pomoćnim i ekonomskim objektima koji nas na selu prate i koji su zamašnije površine nego građevinski objekti. Imamo situaciju da je kuća legalna, ali da su pomoćni objekti štale, kokošinjci, kotobanje, da su garaže… Jedna garaža za kombajn zauzima oko 150 kvadratnih metara. Ako imate par traktora, ako imate drljače, tanjirače itd, samo za mehanizaciju vam je nekad potrebno više od 300 kvadratnih metara i time ste premašili prostor koji je Zakonom o upisu u katastar nepokretnosti dozvoljen.Takođe sam zabrinut zbog člana 2. Bojim se da ako ostavimo na tumačenje tim šarolikim koalicijama član 2, gde se objekti za koje nekada nije bila potrebna građevinska dozvola pre 2003. godine, da te objekte nije potrebno te objekte nije potrebno legalizovati, onda se bojim da to lokalne vlasti neće tako tumačiti, već da će biti problema u dokazivanju kada je neka štala, neka šupa, nadstrešnica, garaža napravljena.Član 29. u potpunosti podržavam, ali molim Vladu da u pravilniku definiše način na koji će se utvrđivati, odnosno pomoću kojih dokumenata će se dokazivati da je neka infrastruktura napravljena samodoprinosom, jer u većini sela, posebno u Vojvodini, veliki deo infrastrukture je napravljen samodoprinosom, od asfalta, telefona, gasovoda, vodovoda. Recimo, u mom mestu je napravljeno sve zahvaljujući mesnom samodoprinosu, gde su građani izdvajali sredstva i prilikom ovog zakona, oni nisu obavezni da plaćaju naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, s obzirom da su izdvajali gotovo sva sredstva za stvaranje infrastrukture.Mislim da Vlada treba da definiše to pravilnikom, s obzirom da u članu piše da lokalna samouprava može da umanjuje za vrednost tih radova, da može da umanjuje naknadu za legalizaciju, pa bih voleo da to pravilnikom bude malo bolje definisano, da to može da bude, ne mora i da se otprilike zna koliko bi to oni trebali da umanjuju sredstva prilikom legalizacije.Slažem se i sa opozicijom koja je govorila da ljudi koji su na nelegalnim objektima stvorili ekstremno bogatstvo, da to nisu sposobni ljudi, već lopovi. Sa tom tvrdnjom mogu čak i da se složim. Mogu da govorim i o podizanju spomenika korupciji. U vezi sa tim, voleo bih da voleo bih da se prisetimo samo nekih stvari.Ovde je spominjan Most na Adi. Svi znamo da je on pred novu 2012. godinu otvoren uz prisustvo predsednika Republike i prvog čoveka grada Beograda i gotovo je neverovatno da je neko pozvao ljude da u masovnom broju pešače preko mosta. To je najveća opasnost za jedan most, ako je on novoizgrađen, ako nema upotrebnu dozvolu. Gotovo je neverovatno da niko nije podneo krivičnu prijavu za zloupotrebu položaja onih ljudi koji su pozvali ljude da šetaju Adi i time ih doveli u smrtnu i životnu opasnost, s obzirom da mi koji se nešto razumemo u mostove znamo da je pešačenje, posebno u grupi, opasno za sve mostove, pa i one koji imaju upotrebnu dozvolu, a ne one koji to nemaju. Voleo bih da znam da li je podneta krivična prijava za zloupotrebu položaja protiv takvih lica?Takođe, voleo bih da mi se objasni da li je podneta krivična prijava za prilazne saobraćajnice koje se koje se grade još uvek bez građevinske dozvole? Voleo bih i da mi neko objasni posle pada vlasti u glavnom gradu, kako je to „veliki princ od Nambije“, „magastar od Nambije“, „sposobni gensek“,

nam se ovde objasni kako je na pašnjaku pored Hrama svetog Save ministar u bivšoj vlasti sagradio objekat, od kojih to novaca itd. i da mi se objasni da li je tačno na nad etažom koja je njegova i koja vredi preko 500 hiljada evra, da je neko bespravno izgradio još 80 kvadrata na toj četvrtoj etaži čiji je on vlasnik, da se to proveri. Ukoliko su moje tvrdnje tačne, onda da se preduzme neka radnja protiv njega i protiv inspektora koji su dozvolili da pored pored takve gradnje od sredstava za koje ne znamo odakle su potekla, da se još na to nadogradi 80 kvadrata stambenog prostora. Ljude jure po selima za šupu, kotobanju, svinjac, kokošinjac. Mislim da je vreme da pojurimo i ove sposobne.Takođe bih voleo da čujem odgovor – šta će se preduzeti protiv ljudi koji su, recimo, izgradili fabriku za reciklažu olova na vodozahvatu, regionalnom u Inđiji i za to nije podneta nikakva krivična prijava od inspektora koji su to trebali da urade? Građevinsku dozvolu su dobili za sasvim drugi objekata, na sasvim drugoj parceli, a gradili nešto sasvim drugo. Takođe bih voleo da tržni centar koji je građen u Inđiji i koji zauzima 42 hiljade kvadratnih metara, koji je izgrađen bez građevinske dozvole, gde su naknadno menjani i prostorni plan i regulacioni planovi da bi se oni uskladili sa objektom koji je nelegalno izgrađen, koji nema građevinsku dozvolu prilikom gradnje, koji nije dobio nikad upotrebnu dozvolu, a gle čuda, opština je kupila više hiljada kvadrata na trošak budžeta u toj zgradi koja je građena bez građevinske i upotrebne dozvole.Gle čuda, direktor Direkcije opštine Inđija i predsednik opštine Inđija imaju dva penthausa na krovu te zgrade od 250 kvadrata. Neka mi to neko objasni - da li su to bili sposobni ljudi, kao što tvrdi opozicija, ili su bili lopovi, kako oni nazivaju te sposobne ljude.Takođe, bih voleo da mi objasni ministar, da mi kaže, s obzirom da je ovde bilo prozivki, koji su to ljudi primili mito? Da mi kaže - da li je tačno da je pomoćnik

Neka mi ministar potvrdi da li je to tačno ili ne, s obzirom da je bilo prozivki iz redova opozicije, da im konačno kažemo koji je to njihov funkcioner primio mito i na koga se to sve misli.Ovde postoji osnovana sumnja da je gospodin Janjić, pomoćnik gospodina Dulića, pomoćnik i Modesta Dulića i Olivera Dulića, čovek koji je bio u Subotici, koji je išao

sa opozicijom da se sve to proveri i da ti sposobni ljudi, lopovi budu ne samo kažnjeni, nego da im se oduzme sve što su stekli na nelegalan način. Hvala. replika. **Aleksandar Senić** Istine radi, most na Adi je otvoren uz privremenu upotrebnu dozvolu, a prošle godine 25. novembra je podnet zahtev za upotrebnu dozvolu za delove objekta koji su već izgrađeni. Dakle, most na Adi se realizuje u fazama i podnet je zahtev za upotrebnu dozvolu za deo objekta koji je već izgrađen. Dakle, nije reč o tome da treba da budu završeni neki delovi, pa da se izda upotrebna dozvola. Reč je o opstrukciji Ministarstva građevinarstva i urbanizma u izdavanju te upotrebne dozvole.Ovo je još jedna besmislica koju smo čuli, kao što je i besmislica nedonošenje i neusvajanje GUP-a

a groblje Jelezovac u Rakovici se nalazi u Generalnom urbanističkom projektu od 1973. godine. Dakle, već 40 godina.Kada sam razgovarao sa gospođom iz Urbanističkog zavoda Beograda, citiram, rekla mi je – diže mi se kosa na glavi od gluposti koje može da izgovori jedan ministar, pa makar on bio i Velja Ilić.

to se desilo u Republičkoj komisiji za planove. Dakle, nema odgovornosti funkcionera grada, već potražite krivca u Komisiji za planove koja radi pri ministarstvu građevinarstva. Hvala. Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, reklamiram povredu Poslovnika - član 107. Neposredno pre nego što je replicirao gospodin Senić iz DS, na grub način narušeno je dostojanstvo DS, denuciranjem ljudi iz DS i vređanjem članova DS, čak pokušajem da se predstavimo kao kriminalci koji stalno odgovaramo. Mene ne čudi da se za reč, kao portparoli nekada tužilaštva, a nekada mafije, javljaju oni kojima je to posao. Znate, mi smo prošli kroz to provlačenje kroz blato i kada je uhapšen gradonačelnik Kraljeva. Ti koji su nas denucirali nikada nisu ustali da kažu ovde izvinite. Te su u srednjem veku mazali katranom i perjem, a mi samo očekujemo izvinjenje, ne očekujemo ništa više od toga.Ovo nije srednji vek, ovo je 21. vek. Ovo nije kozačka skupština, ovo je ipak parlamernt u kome moramo voditi računa kakve činjenice iznosimo. Nije li vaš šef poslaničke grupe zadužen za neki kodeks ponašanja.

Da li možete da se umirite malo, ako ne možete da me nadgovorite, probajte da me nadćutite.Kad bi neki ljudi preko puta mene pričali o onome što znaju, kakva bi divna tišina ovde vladala. Hvala.

kada vi prihvatite norme ponašanja i ne budete drugu stranu prozivali, biću rigorozan i isto to važi i za drugu stranu. Kada koristite povredu Poslovnika, onda kada ste vi u pitanju ili oni, nije važno, onda to važi, ali kada vi to radite, onda ne važi. Molim vas, hajde da uvedemo normalno ponašanje. Od sebe pođimo i onda ovoga neće biti. Budite sigurni da ćemo onda lako saseći.Još jedanput podvlačim, ja ne želim ovde da budem žandarm ni nad kim, niti da budem neko ko reže ljude, oduzima im reč. Stvarno pokušavam da budem tolerantan,

Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, uopšte ne znam čime sam izazvao repliku, s obzirom da nisam govorio ni o poslaničkoj grupi, nisam se nikome posebno obraćao, već sam se obraćao ministru. sam da li je tačno da most na Adi nema upotrebnu dozvolu, a da su građani, pred Novu 2012. godinu, pozvani u šetnju na mostu koji nije imao nikakvu upotrebnu dozvolu, ni privremenu, i da su time, s obzirom da su pešačili, bili izloženi životnoj opasnosti, jer most koji nema upotrebnu dozvolu nema dokaza da je siguran i bezbedan za saobraćaj, pa makar bio on pešački?Drugo pitanje, koje sam postavio, bilo je vezano za prilazne saobraćajnice i pitao sam ministra, jasno i glasno, da li je tačno da se te prilazne saobraćajnice investitora, tj. grad Beograd, gradi i grade još uvek bez građevinskih dozvola? To je ono što po Zakonu o planiranju i izgradnji, koji je donela bivša vlast još 2003. godine, spada u krivično delo.Pitao sam za još neke objekte na teritoriji grada Beograda i isključivo sam se obraćao ministru, s tim što sam se složio sa nekim delovima da određeni ljudi, koji su prebogati itd, ne spadaju u sposobne, već u lopove, kako je to tvrdila opozicija. Ni jednog trenutka se nisam obratio niti poslaničkoj grupi.Pitao grupi.Pitao sam ministra za ono što je objavljena informacija u sredstvima informisanja. Da li je tačno da je pomoćnik njegovog prethodnika, koji je ujedno obavljao funkciju, ne samo pomoćnika ministra, već je jedno vreme bio u gradu Subotici, direktora Direkcije, bio je pomoćnik predsednika opštine drugog brata Dulića? Pitao sam dal li je tačno da je priveden, odnosno da je uhapšen zbog primanja mita od 152.000 evra?Sva moja pitanja su bila namenjena ministru Velimiru Iliću. Dakle, ne znam po kom osnovu su se ti ljudi prepoznali, nikoga nisam želeo da uvredim. Jedino što sam postavio pitanje – da li je tačno da su takvi objekti građeni bez ikakve građevinske dozvole? Za razliku od nekih zemljoradnika koji su dobili krivičnu prijavu, ovo je prošlo nekažnjeno. Hvala.

Sve što je pitao je osnovano i tačno. Određene službe su izvršile inspekcijske nadzore, kontrole i to konstatovale. Tačno je da je grad Beograd dobio za probno ispitivanje dozvolu, a ne upotrebnu dozvolu. Tačno je da nisu završeni navozi na most i ne može se dati upotrebna dozvola.Kako možete da napravite most, a nemate kuda da se popnete? Tek se sada se grade navozi. Molim vas, Molim vas, nemojte sada, kada vi budete ministar vi odlučujte, ali ja sada odlučujem i određene stručne službe ne mogu to da potpišu, jer nema elemenata da se izda i još ima da nije završen srednji deo mosta itd. Nemojte sada da vam objašnjavam ovde, ako vas interesuje, dođite, pogledajte.Ovo za generalni urbanistički plan Beograda uopšte nije tačno. Dođite, pročitajte zapisnik Komisije za planove, da je falš dokumentacija dostavljena u ministarstvo u odnosu da dokumentaciju koja je bila u javnoj raspravi. To piše tamo. Možete da pročitate. I pozdravite tu gospođu što joj se diže kosa na glavi i kažite – nemojte da se igra više, jer ta gospođa ne bi trebalo tako da se ponaša. Ministar govori istinu, a to možete da proverite. Dođite, proverite, svi papiri postoje. Tačno je da se sada u novom zahtevu ne pominje groblje i tačno je da su odustali od groblja ovi na Voždovcu. Dođite, pročitajte i to.

da pričate – građevinari bez posla. Navedite mi jednu firmu zašto je bez posla. Kada sam ja bio ministar prošli put, nijedna putarska firma nije otišla u stečaj. Kada ste vi došli na vlast, sve gazde tih firmi su otišle u zatvor, radnici na ulicu, a firme u stečaj. Samo dve putarske firme nisu, to su „Planum“ i „Energoprojekt“

van blokade, govorim od većih firmi, koje mogu da konkurišu za poslove i da daju bankarske garancije? Sve druge su u problemu.Sada

Verica to dobro zna, mislim da će 100% proći krajem oktobra projekat „Moravski koridor“. Krajem oktobra idemo u banku, završava se, negde oko 600 miliona evra. koncesije, 600 miliona evra, trenutno se prikupljaju ponude, javljaju se firme, biće okončano veoma brzo. Izračunajte koliko objekata koji su se radili,

ispada da ukupno trenutno investicija ima, potpisanih ugovora ili predugovora, dve milijarde i 98 miliona evra.Da li mi možemo da izvedemo taj deo radova sa dve firme koje su trenutno kreditno sposobne?

To bih ja sada vas pitao. Koliko je firmi u blokadi? Zašto su sve u blokadi? Zašto su ljudi ostali bez posla?

znate šta je bio „MB Miljković“? Sitna firmica. Sada je gigant. Ko mu je suvlasnik, da li se vi to pitate? To vi vidite.Pitali ste me – ko je ovo tamo? To je tačno, tačno je. I pitali ste me, vi gospodine poslaniče - ko je to primio mito? Sada da vam kažem i to, ja ne krijem ništa, kod mene je sve otvoreno. Jedan od glavnih funkcionera Dveri, njegov tata je građevinski inspektor i lepo je rekao – nećemo ovo rušiti, ali uplatite mom dečku tamo za kampanju, dečko je pošten, on hoće promene, porodične šetnje. Razumete? ne krijem ništa. U MUP postoje svi podaci, postoje izjave.Znači, svi mi ostavimo traga

ali sve ih je manje. Zašto? Ne znam.Zašto ste otvarali privatne firme? Zašto ste otvarali vaše stranačke firme maltene u svakom mestu? To vas je neko pogrešno naučio i sve te firme su vam sada propale ili došle u krizu ili došle u probleme. Prema tome, to je vaš problem, to nije moj problem. Ali, zato su mnogi giganti propali, građani građani nastradali, radnici na ulici i kako sada to da vratimo u život? Kako sada vi da oporavite jednu firmu? Evo, jedna odlična firma „Putevi Užice“. Vi ste razno-raznim obećanjima, neplaćanjima, nečinjenjem određenih radnji koje ste trebali da učinite, doveli je u velikog gubitaša sada, zato što nećete da platite radnike. Niste hteli da im platite. Grad Beograd je ovde koristio firmu „Interkop“, uveo je u blokadu 30 miliona evra. Šta sada mi da radimo sa 3.000 ljudi To ste preuzeli ljude iz onih firmi koje su nekad bile dobre i zdrave. Činimo napore da sve te firme, vaše i bivše i čije sve, vratimo u normalu, ali treba vreme.Nama je sada jako teško kada se pojavimo sa dve firme, kao cela država, koje trenutno nisu u blokadi, koje mogu da daju bankarske garancije. Sve druge ste upropastili. Znate šta je bio „PZP Beograd“ – gigant,

vremena. Prilika je za one koji ne mogu da legalizuju po ovim propisima, da upišu katastar nepokretnosti. To je dovoljno. Tačno, ako uplate prema gradu obaveze, mogu da stave u promet i to smo rekli sto puta. puta. Ne mogu da stave u promet dok ne izmire obaveze prema gradu ili opštini koje su uložene u taj objekat. Ako izmire obaveze, mogu da stave u promet. To je tačno. Neko je od vas pitao.To je dobar zakon, treba ga iskoristiti i treba završiti koliko može. Ovaj zakon ne može da bude idealan. Nijedan zakon nije idealan. Ali, verujte, činimo neki napor da možemo da legalizujemo nešto što može sada da se legalizuje. legalizuje. Dobro, vi ćete kritikovati svaki zakon i najbolji zakon. Ali, šta ćemo? Evo, sačekajte Zakon o planiranju i izgradnji. Nemojte sada pričati Vlada nije radila. Pa, bila je pauza u Skupštini. Ovde se zna da sam ja podneo ovaj zakon odavno i da je čekao u parlamentu. Bilo je zakazano početkom meseca da će biti neka vanredna sednica, pa je otkazano i pomereno za redovno zasedanje. To je sve normalno.Ne možemo mi sada govoriti – kriv je ministar, kriv je Pera, Žika itd. Mogao sam ranije, ali nije bilo uslova. Evo, sada je došao zakon

Ja ga izuzetno cenim i poštujem. Bio sam na toj promociji, radio po gradovima promocije itd. Propalo je, pa posle drugi, pa treći, pa četvrti i, evo, peti. Ali, zašto? Da li narod nema para?Jedno para?Jedno pitanje postoji ovde vrlo sporno. Od 2000. godine, gospodo, nije se rešilo pitanje imovine. Svi problemi koji nastaju u ovome je pitanje imovine. Znate li koliko je sporova jer nije urađena restitucija na vreme, od 2000. i 2001. godine, kada je to obećano? Prvo to da se uradi, pa tek privatizacija. Koliko ima ovde sporova gde nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi i gde ne možete ni po jednom zakonu da legalizujete? I to je tačno. Srbija nije rešila imovinu. I sada imate mnoge koji govore – gradi ovde, gradi onde, a posle ne pitamo čije je.Nemojte, molim vas, da mi objašnjavate. Vi ste napravili investiciju za vreme prethodne Vlade na zelenoj površini i doneli ste da dobijete dozvolu. Kada je otišao inspektor na lice mesta, prekrstio se, a doneli ste da nije na zelenoj površini. stvari ste radili da je to smešno. Ja se trudim da pomognem. Mi nećemo to da rušimo. Mi smo se trudili da promenimo planske akte, da to uvedemo u neku normalu. Ne mogu sada da potpišem u parku da je fabrika, ali

kao ministar učinio u gradu i u Beogradu i u Vojvodini. Sve što ste tražili smo učinili da vam maksimalno pomognemo i da ispravimo ove sve probleme koje ste napravili. Nemojte samo napadati, napadati i napadati, molim vas. Ja nisam došao da se svetim nikome i meni je jako žao. Evo, verujte, nijednog vašeg člana nisam smenio kada sam došao kao ministar. Neki su i privođeni, neki hapšeni, ali nikog nisam smenio. Da li verujete? Nijednog vam čoveka u ministarstvu nisam smenio. Smatram da svi treba da profesionalno rade svoj posao. Nijednog vam inspektora nisam smenio. Očekujem da budu profesionalci i neću to da činim. Neću da politiziram profesiju i ostavio sam ljude da rade svoj posao. Svi oni koji budu dobro radili, svaka im čast. Ima dobrih radnika, neću da grešim dušu. Možda im je neko naređivao da greše, ali sada rade sasvim solidno i nemam nikakvih problema.

onome što ste u nekih 16 minuta izneli bilo je svega i svačega, ali niste odgovorili na osnovne primedbe DS na ovaj zakon. na ovaj zakon. Svakako ste, na žalost građana Srbije i svih koji su ovo morali da gledaju i slušaju, izneli stvari koje su potpuno neverovatne i zaista moram da reagujem.Kako možete, sa kojim pravom i moralnim kredibilitetom da gledate u nas i da kažete da smo mi rasturili građevinsku putnu industriju? Vi očigledno imate unutrašnji konflikt, gospodine Iliću. Vi to trebate sa vašim drugom, gospodinom Mrkonjićem da raspravite, a i sa vama lično, sa gospodinom Drobnjakom i svim ostalim ljudima koji su godinama vodili taj resor. Ne razumem šta pokušavate na taj način da postignete? Da vi preko vaših režimskih medija još jednom pokažete kakvi smo mi, koliko smo mi crni, kriminalni i užasni? Nema nikakve potrebe. Zašto o Šarančiću ne pričate

Ovde pričate da ljudi pomisle da se vi to nama obraćate. Obraćajte se vašim koalicionim partnerima. Ne gledajte u nas, gledajte u SPS ili gledajte u Novu Srbiju. Što u nas gledate? Ili gledajte u „Dveri“, sa kojima ste u koaliciji u Novom Sadu? To ne može u ovoj skupštini ovako da se radi, gospodine Iliću.Niko vas nije vređao, niko vama ništa lično nije govorio i niko vašu stranku nije spominjao, a vi sebi dozvoljavate ovakve stvari posle toliko godina bavljenja politikom. sam iznenađen. Svašta smo čuli od vas, ali ovako nešto, da vi sa sobom polemišete preko nas, to još nisam video. Hvala. Tačno je da je Mrkonjić bio ministar, ali tačno je i da je finansije vodio neko drugi. Tačno je da nisu računi plaćeni i tačno je da se duguje. Zato su firme i propale. Evo, danas je prenešen dug ovoj vladi po raznim osnovama, devet milijardi. Toliko traže građevinari.Tačno

je da „Putevi“ opet duguju. Vi ste napadali tada mene kao ministar, a što ste vi ostavili toliki dug? Nisam ja. Što su propale firme? Pa niste im plaćali.(Borislav

Ja kao ministar imam odluku, uradim projekat, završim, ali ako vi ne platite, džaba je to. Zato su firme došle u tešku situaciju i zato je problem. Nije plaćen posao koji je obavljen.Zašto ste „Interkop“ zadužili 30 miliona evra? Niste im plaćali, a radili vam ceo Beograd ovde, Bulevar, Zvezdaru, trotoare, kanalizacije i behaton ploče. Ljudi se razbili od posla, a niste im ništa platili. Što im niste platili? Kako ste mogli da radite bez plaćanja na vreme?Prema tome, nećemo da dužimo, neću sada da skrećemo sa teme, ovde je jedan ozbiljan zakon na dnevnom redu, ali vas zato molim,

i samim tim i stavio do znanja građanima Srbije da je borba protiv korupcije selektivna. Svi su i mediji preneli čak da je taj funkcioner iz Demokratske stranke, međutim, ispade da je iz Dveri, a s obzirom da su oni vaši koalicioni partneri u Novom Sadu i gde ne još, onda se to drži u fijoci, kako je rekao ministar.Ko je bio ministar u Vladi koja je privatizovala šest putarskih firmi? Nisam ja, a mislim da Velimir Ilić jeste. Možete da hapsite naše članove, ali, treba da stignete i do pravosnažnih presuda. Jednu imamo protiv Branka Jocića, samo što je on član Nove Srbije, a ne Demokratske stranke.Da vam kažem još jednu istinu, a drago mi je i da je narodni poslanik iz Srpskog pokreta obnove ovde prisutan, koji može da vam potvrdi.

Nalogodavac je bio ministar, tj. „Putevi Srbije“, izvođač PZP Kragujevac. Razlog izgradnje objekata bez građevinske dozvole je transfer, tadašnje predsednice opštine iz SPO u Novu Srbiju. Kako posle da ne propadne PZP Kragujevac? Možete da proverite stečajni postupak i da vidite da se tih 78 miliona dinara i danas nalazi u stečajnoj masi, kao potraživanje. **Nebojša Stefanović** Replika, Ivan Jovanović. Gospodine ministre, ne znam zašto se ljutite i zašto na taj način reagujete, pitao sam vas neke stvari koje su važne za građevinsku industriju i vi na ovaj način odgovarate uvredama i prozivskom, nema smisla. Ali, to Ali, to je očigledno pokazatelj te politike „Pokrenimo Srbiju“. To je ta Srbija koja se pokreće i hvala vam, danas ste više stvari razotkrili građanima Srbije.Kada govorite o građevinskim projektima bez dozvole, pa pre par meseci ste otvarali jedan takav na Goliji. Taj put od Odvraćenica - Golija, sa Tomislavom Nikolićem, ste otvorili put bez građevinske dozvole. Sada vi prozivate nekog. Stvarno nema smisla. Hajde da se bavimo realnim temama.Realne teme su ono što kažu granski sindikati iz vaše oblasti. Vrednost radova manje od 30%. Zarada građevinskih radnika manja za 30%, pad industrije 25% i broj zaposlenih u sivoj zoni porastao za više od 40%. To je za vreme ove Vlade, zadnjih 12 meseci gospodine ministre. Nemojte više da se pozivate na Demokratsku stranku. Čije firme? Evo mi insistiramo da se reše 24 privatizacije. Mi insistiramo na tome, ali ne znam zašto se o tome ćuti. Da li se o tome se ćuti da bi se srušila vlast u Beogradu. Zašto se o tome ćuti? Hajde da to rešimo. Kada će da se završi ta istraga jednom.Mi smo bili u vlasti tokom privatizacije tih vaših putarskih firmi, uostalom, njima ste se bavili vi i vaši koalicioni partneri i nemojte više nas da prozivate za to, više vam niko gospodine ministre od građana Srbije ne verujem, osim vaših članova i simpatizera, koji imaju direktne koristi od toga. Hvala. Krekić. **Branislav Krekić** Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, predloženi zakon o legalizaciji jedan je u nizu zakona kojima gospodin Velimir Ilić unosi konfuziju u ovu oblast, da stvar bude gora i otežava.Šestog juna ove godine, istekao je rok kada je zakon o legalizaciji trebalo da bude usvojen. Pitam vas, gospodine ministre, ako vi ne poštujete institucije ove zemlje, kako to očekujete od građana? Juče ste apelovali ovde da građani treba da poštuju inspektore iz vašeg Ministarstva, jer su oni institucija na terenu. Lično, to pozdravljam. Ali, vaše ponašanje gospodine ministre, ne daje takav primer. Umesto, da Predlogom zakona olakšate proces legalizacije, vi ga otežavate.Najočigledniji primer za to je da član 3, da budem precizniji, član 3. stav 1. tačka 5. za objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane ili dograđene bez građevinske dozvole. Ne može se naknadno izdati građevinska dozvola ako je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan u pogledu namene i spratnosti objekta, kao i udaljenja od susednih objekata protivno uslovima propisanim planskim dokumentima i odredbama Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i ministre, da li vi stvarno mislite da je većina nelegalnih objekata građena u skladu sa planskim propisima sa odredbama o spratnosti, o susetskim pravima i o nameni. Da je tako, nama zakon o legalizaciji ne bi bio potreban, jer bi svi oni koji su gradili mogli da dobiju lako građevinsku dozvolu, još pre početka građenja.Nažalost, istina je potpuno drugačija. Istina je da većina nelegalnih objekata nije izgrađena u skladu sa planskim propisima, pogotovo ne uz poštovanje susedskih prava. Ako ova odredba u ovakvom zakonu ostane i bude usvojen zakon, ne samo da ćete usporiti, već ćete onemogućiti legalizaciju najvećeg broja nelegalnih objekata.Zato vas ministre pitam, ako je to tako, šta je vaš cilj ovim predlogom zakona?

hvala ministru Iliću što je juče, mada se ne slažemo u dva meseca. Ministar je rekao da Vlada Republike Srbije usled predizborne kampanje i jednog rialiti šoua rekonstrukcije Vlade ovaj zakon nije mogla da podnese Skupštini u adekvatnom roku i u skladu sa odlukom Ustavnog suda.Hvala vam i na jednom saopštenju, to niko nije pomenuo, a ja osećam potrebu s obzirom na jednu medijsku blokadu koji je najmoćniji deo vaše Vlade sprovodi, jednu medijsku torturu. Vi ste se naime kao predsednik partije izrazili izrazili zabrinutost za stanje u srpskim medijima. To što oni danas služe za teror nad političkom konkurencijom i nad pojedincima.Otvorili ste temu legalizacije drugi put u vašem sadanjem mandatu ministra u Vladi Republike Srbije. Prvi put Zakonom o upisu nelegalno izgrađenih objekata i tada ako otvorite vrlo ozbiljne medije i danas na internetu videćete da je i tada to kolokvijalno zvano Zakonom o legalizaciji iako taj zakon nije bio. On je samo doveo do toga da država tim zakonom nametne porez ljudima koji su pisali te objekte i ništa drugo, nije im rešio nijedan problem.Mi nećemo glasati za ovaj zakon zato što efekti zakona koji ste vi podneli u prethodnom periodu nisu dali rezultate koji ste obećali pred nama ovde iako smo mi ukazivali na njihove mane. Ukinuli ste konverziju krajem prošle godine.Mi smo vam rekli, odnosno vi ste nama odgovorili tada gotovo istim tonom da smo mi jedna zločinačka samo što još nismo nato soldateska to ste zaboravili, to ste u sebi pobedili kao epitet koji se kači na opoziciju. Rekli ste da će tim zakonom u narednih godinu dana dve milijarde zakočenih evra investicija u vašoj oblasti da dođe. Gospodine Jovanović je pročitao da je to daleko od istine.Ovaj

je dala neki pozitivan sud o tome i ne bih to kritikovao, možda bih sugerisao da vi kao ministar ste možda mogli u ovaj zakon da unesete obavezu kako je to u nekim zemljama u okruženju, da budete redovno izveštavani o tome kako ide ta legalizacija, pa da i pred nas narodne poslanike na resorne odbore dolazite sa konkretnim rezultatima ovog zakona, odnosno da mi merimo da li ovaj zakon zaista daje rezultate ili je kao sto milijardi evra investicija kao što je na kraju i te dve milijarde evra koje ste obećali ukidanjem konverzije je tek magla ili činjenica. Aktivira ovaj zakon i susedska prava, to Ustavni sud nije sugerisao u svojoj odluci.Uvodimo jednu lošu praksu, predviđa se privremeno priključenje bespravnog objekta na infrastrukturu. Ovde se radi o poruci. Kakvu poruku mi šaljemo građanima i građankama koji su na legalan način regulisali svoja prava ako dozvoljavamo nekom ko to nije učinio na adekvatan način, bude prikačen na prateću infrastrukturu.Ovaj kao i prethodni zakoni koji ste doneli i razlog zbog koga mi nećemo podržati je možda najbolje opisao potpredsednik ove Vlade gospodin Vučić kada je rekao da je vlast u Beogradu, koju vi tako kritikujete i svaki njen rezultat pokušavate da kriminalizujete promenjena zbog atmosfere. Prvi put se u demokratskom društvu koje Ustav, zakone, lokalne izbore, izbore svake, nešto radi zbog atmosfere.Moja poruka vama je atmosfera među mojim komšijama je da je sve poskupelo u Srbiji. Atmosfera je da nema posla, i atmosfera je da ljudi čekaju 10 milijardi evra obećanih investicija za ovu godinu. Ako je atmosfera ono što nas tera da donosimo zakone da bi se dodvorili građanima kao što je set, odnosno svi ovi zakoni koje ste do sada podneli Narodnoj skupštini. Ako je atmosfera takva da utiče da prekomponujete, onda vas molim da i ta atmosfera koja je tako očigledna u Srbiji, a to je da se sve lošije živi, bude zamenjena ili onim što ste obećali u izbornoj izbornoj kampanji ili brzim izborima, pa da građani presude o rezultatima svih nas.Još jednom, uz sve uvrede, uvrede, iskoristio bih priliku ministre da zaista još jednom istaknem značaj onoga što ste rekli o tabloidizaciji Srbije i priznanja kao jedan od lidera vladajuće koalicije da se ova Vlada ne bavi ničim, osim marketingom i promocijom onoga ko u Srbiji pledira da bude sve i sja, od predsednika fudbalskog kluba do predsednika države, Vlade, i svega onoga što u međuvremenu nije postao. Hvala Dame i gospodo narodni poslanici, verujem da je ova sitna opaska poštovanog kolege, prethodnog govornika iz razloga da sebe promoviše ili sebe preporuči za nekog od funkcionera u Košarkaškom savezu Srbije, jer kad u Košarkaški savez Srbije bude izabran predsednik koji se zove Dragan Đilas, to je u redu, to je demokratski, to je ispravno, tu nema politizacije sporta, to je u redu, to je odlično. Verovatno je tada Dragan Đilas ostao predsednik Košarkaškog saveza Srbije kao bizmismen, kao poslovni čovek, kao jedan od najbogatijih ljudi u državi. Verovatno, a bavi se politikom kad nije predsednik Košarkaškog saveza Srbije i to je neki drugi Dragan Đilas.Međutim, mislim da to nije bolno za prethodnog kolegu. Za prethodnog govornika su bolni rezultati. Rezultati izbora. Znate, za svakog predsednika, pa i predsednika nekog sportskog saveza neki ljudi glasaju, a tamo su glasali ljudi, rekli su sa 34 glasa za su dali poverenje.Vas bole izbori koji su bili i u maju mesecu prošle godine, kada su vam ljudi na izborima rekli da neće više takvu pogubnu politiku koju ste vodili prethodnih 12 godina i to je normalno, to je demokratski, biti u opoziciji, pa biti na vlasti, pa opet biti u opoziciji. Šta je tu loše? Šta je tu da nema života? Jer samo je život i samo je demokratski ako je DS na vlasti u Srbiji. Pa nije. Svašta ste pričali. Svakako ste plašili i pretili građanima Srbije da će se desiti, pa se nije desilo. Morate da razumete jednu stvar.Građani su vam rekli – ne, morate da promenite svoju politiku, morate da promenite svoje nastupe, a verujte

Mislim da su građani Srbije prošlog maja vama dali podršku čini mi se od astronomskih 1,8%. Dakle, vi niste pobedili nego smo mi izgubili. To je prva stvar. Druga stvar, Druga stvar, kada govorite već takve stvari morate znati da idu neki drugi izbori na kojima se vi osećate nadmoćno i apsolutno sigurni i to je dobro. To je dobro za Srbiju da se vi osećate tako, jer uvek oni koji su puni helijuma pre nego što puknu osećaju se vrlo solidno, pa tako i vi i to će se gospodo i vama desiti kad tad, samo što se neće desiti u Srbiji, da će neko zaboraviti ikada ovu besomučnu, beskrupuloznu kampanju protiv političkih protivnika, ove laži koje iznosite i danas, ove sramne stvari koje iznosite i na koje predsedavajući ne reaguje, ne mislim na predsednika koji sada predsedava, na koje su postale normalan način funkcionisanja vaše stranke, gde vaša poslanica juče govori o formiranju stranačkog gestapoa koji će da prati politički protivnik i da li neko gradi nelegalno, gde vaš ministar govori o tome da će on da pravi koordinacioni centar, da etatizuje lokalnu samoupravu.Da li vi mislite da pričate samo o našim rezultatima, ili ćemo najzad početi da pričamo o vašim rezultatima. Ti vaši rezultati su, nažalost građana Srbije, nula. Nas uopšte ne zanima koliko ćete vi nas da blatite, nas samo zanima kada ćete vi već jednom da pokažete da nešto u ovoj zemlji znate da uradite kao svet, ali ja bih voleo da vidim jednu stvar da uradite kao svet, osim napada na DS i njenog predsednika.Niste ni za šta sposobni.

politika je ligaško takmičenje, da se ja izrazim sportski, pošto smo ušli u takvu vrstu dijaloga. Nekada ste prvi, a nekada treći. Nekada odete na sredinu tabele, važno je da ste tu, da ostajete dosledni onome zbog čega postojite.Plašim da ste vi ovo shvatili kao kup i iskreno, kao vaš kolega, plašim se šta će biti onog trenutka, a jednom će taj trenutak doći, za vas i koliko će vas da boli kada sa te vlasti padnete. Mene boli zašto obećanja, predizborna obećanja na osnovu kojih ste izabrani da danas vodite Srbiju, ali to niko ne spori i to se ne ostvaruje. Ne bole me rezultati izbora. Mene boli što nema 10 milijardi evra investicija u ovu zemlju.Mene boli što to čudo od kanala do Soluna nije zaposlilo Srbiju.Mene boli što nema departizacije, a vi ste je najavljivali da će da će je biti i pitam svakog građanina koji ovo gleda, pogledajte u bilo koje lokalno preduzeće, znate da je direktor iz tog preduzeća iz neke partije. To me boli, gospodine Babiću. Ne mislim, iako ste vi na osnovu moje visine i fizičke predispozicije pretpostavili da sam ja

radim.Dakle, ono što sam ja govorio i ono što govorim nije nikakva preporuka za mene. Kao poslanik opozicije opominjem vas da ste obećali radna mesta, 10 milijardi evra investicija, kanal do Soluna i bolji život građana Srbije.Od svega toga, uradili ste sa Kosovom ono što niste rekli da ćete da uradite, radnih mesta nema i vašu politiku bazirate na strahu tabloidima i proganjanju političkih protivnika i to je istina. Verujem da je uvaženi kolega malopre kada je govorio, da se okrenuo ka svojoj poslaničkoj grupi, pa se obraćao svojoj poslaničkoj grupi i kada je govorio o helijumu i o ispuštanju, verovatno je mislio na sebe i svoju političku opciju.Mogu da prihvatim možda da su rezultati za godinu dana nula. Nula može biti pozitivna nula, ali za razliku od prethodnih 12 godina kada je bio debeo minus, ovo je, gospodine Stefanoviću uspeh.Što se tiče matematike na koju se pozivate, koju niko u ovoj sali nije razumeo, podsetiću vas na matematiku gospodina Mirka Cvetkovića koji je ovde u ovom parlamentu rekao – statistički, Srbija je izašla iz krize ali njeni građani neće to osetiti. To je matematika DS i tada niko tu matematiku nije razumeo, kao što vas ni sada, gospodine Stefanoviću, niko nije niko nije razumeo.Što se tiče te strahovlade i te kampanje koju niko neće zaboraviti, da li mislite opet na kampanju koja je bila bukvalno od osnivanja SNS? Da li mislite na kampanju straha, satanizovanja gospodina Nikolića, gospodina Vučića? Da li mislite na tu kampanju, na te medije i tada sve što je o tim ljudima izrečeno?Što se tiče rezultata rada, uvek smo spremni da izađemo pred građane da kažemo šta smo uradili, da se izmerimo. Hajdemo na izbore, nećemo menjati uslove izbora i način i zakone na nekoliko meseci pred izbore. Nećemo menjati uslove, jednačine, kao što ste radili u prethodnom periodu. Hajdemo na izbore, hajdemo na izbore u Beogradu, hajdemo na izbore u Vojvodini, hajdemo, pa da se izmerimo, da vidimo šta građani kažu. Onda, kada vas do nogu potučemo kao što smo uradili u Zemunu izbornom voljom, vi kažete – to je malo, to je mali uzorak. Koji će vam uzorak biti dovoljno veliki? Gospodine Babiću, ne vi tu lično, ali vi ste najbolji uzorak. Moram da vam kažem jednu stvar, jako ste pogrešili par puta, moram da reagujem. Nemojte da kažete osam puta – hajdemo na izbore; kada ne znate ni sa kim, ni sa čim, ni sa kojim programom, ni šta ćete ni koga ćete. Prvo se dogovorite da li hoćete, pošto vaš predsednik kaže – nećemo; vaš predsednik stranke kaže – hoćemo; predsednik Republike kaže – nećemo; predsednik Vlade kaže – nećemo; vaš gradski odbor kaže – hoćemo za šest meseci. Dakle, morate se prvo dogovoriti ko će biti taj junak koji će izaći pred Dragana Đilasa, to je prav stvar.Druga stvar, mi nismo bili 12 godina na vlasti, ali ono što smo bili na vlasti je bila najpozitivnija moguća ekonomska, poreska, bezbednosna, spoljno-politička, kakva god hoćete računica u odnosu na ovo što je sad, jer brojevi pokazuju da ste sad već prešli pet milijardi zaduženja u odnosu na tog Mirka Cvetkovića i kampanja nije vođena nikad protiv, na način kako se sad vodi protiv DS, gde smo mi maltene anti-državni element u diktaturi u nastajanju, jedino što su naši omladinci išli pred stan gospodina Nikolića da vide gde je ta dva ara koja je on dobio tokom bombardovanja Srbije, ali to nije bilo monstruozno, to je prosto bilo da građani vide gde živi čovek i od koje plate je to zaradio. Ne vidim šta je tu bilo monstruozno.Pošto volite računicu i matematiku, volite računicu i matematiku, izračunajte sledeću stvar pa recite građanima Srbije, na stranu DS, šta ste to konkretno unapredili, u čemu je to napredak, u čemu ste pokrenuli Srbiju, šta je to bolje, u brojkama? Da ne otvarate samo naše investicije koje smo mi doneli u prethodnom periodu, pa ih vi danas otvarate, dobrodošli ste normalno, danas u Odžacima, sutra ko zna gde, ali je vreme da vidimo nešto što ste vi uradili najzad u ovoj zemlji, ako znate to da računate. Hvala.

Za četiri godine te bajne vlade, te sjajne, ne znam kako da je opišem, od koje su svi imali koristi samo ne građani Srbije, nezaposlenost je 2012. godine u maju mesecu došla na nivo od 26,1%. Da li su to rezultati? Da li je to zvanična statistika? Da li je to borba za ona radna mesta, pa 200.000 novih radnih mesta, pa mi ćemo ne znam šta sve da uradimo?Nezaposlenost u Srbiji je sada na katastrofalno velikom nivou, nešto više od 24%. Ako mislite da smo zadovoljni sa tim nivoom i što smo uspeli da smanjimo nešto, nismo zadovoljni i zbog toga je veoma hrabra politička najava i obećanje koje je stavljeno i zadatak koji je stavljen pred ovu vladu Srbije da se taj procenat smanji na ispod 20%.Kada već znate kolika su to zaduženja na nivou države, kako to da ne znate kolika su zaduženja na nivou Beograda? Kako to da ne znate, imate sve poluge vlasti, imate sve mehanizme, kako to samo za Beograd da ne znamo? Kako to da se 31. decembra 2010. godine Mirko Cvetković na postavljeno poslaničko pitanje kaže da je nivo zaduženja Beograda 72% od svih zaduženja lokalnih samouprava, a nije Beograd 72% Srbije i u tom trenutku iznosio nešto više od 470 miliona evra. Nekoliko meseci nakon toga, tadašnji gradonačelnik izađe sa cifrom od 580 miliona.Na osnovu čega ste vi gospodine Stefanoviću pre neki dan izašli i rekli - 398 miliona evra.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, uvaženi gospodine ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, pred nama je predlog novog zakona o legalizaciji koji će nažalost usporiti proces rešavanja problema objekata bez građevinske i upotrebne dozvole zato što uvodi obavezu podnošenja dodatne dokumentacije. Ova dodatna dokumentacija za građane i privredu znači novi trošak.Zakon takođe sadrži niz konfuznih članova koji bi mogli da stvore probleme u primeni zakona. U Predlogu zakona se navodi da će svi koji žele da legalizuju objekat morati da podnesu dva nova dokumenta. Prvi je projekat izveden od objekta, drugi je dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje zemljišta.Za izradu projekta, poštovani građani, izvedenog objekta, moraćete da angažujete stručne osobe i firme, što će predstavljati za vas novi trošak iako je do skoro bilo obećanje da će legalizacija biti besplatna.Šta je neprecizno u Predlogu zakona? Organ nadležan za organizaciju legalizacije dužan je da od podnosioca zahteva zatraži da se dokumentacija dopuni u roku koji ne može da bude duži od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona. To znači da ako zakon stupi na snagu na primer 15. oktobra ove godine, svi građani moraju da dopune dokumentaciju do 15. oktobra 2014. godine.Gde može nastati problem ovde? Ako recimo nadležni organ pošalje obaveštenje građanima tek u septembru sledeće godine,

posla.Agencija za borbu protiv korupcije iznela je mišljenje o ovom zakonu i na član 10. ovog zakona iznela je mišljenje da su utvrđeni kriterijumi odredbama ovog člana trebali da budu konkretniji kako bi merila koja se donose bila ujednačena i na taj način svi vlasnici bespravnih objekata bili u istom položaju.Odredba koja daje mogućnost jedinicama lokalne samouprave da propišu umanjenje naknade treba da predstavlja izuzetak od pravila da svi vlasnici objekata plaćaju nadoknadu i da važi za sve vlasnike objekata koji ispunjavaju uslove iz odredbi člana 10. stav 4, bez obzira u kojoj jedinici lokalne samouprave imaju izgrađen objekat. Na ovaj način bi svi koji imaju pravo na umanjenje naknade mogli da ostvare svoja prava bez obzira gde imaju izgrađeni objekat.Član 11. obavezuje jedinice lokalne samouprave da u određenom roku donesu opšti akt koji će bliže urediti merila za određivanje naknade, uslove pod kojima se može ostvariti pravo na umanjenje naknade, kao i uslove i način plaćanja te naknade.Agencija naknade.Agencija u svom mišljenju o proceni rizika od korupcije smatra da treba odrediti uslove pod kojima se ostvaruje pravo na umanjenje naknade, a ne opšti akt jedinice lokalne samouprave. Na navedeni način bi svi koji ispunjavaju navedene uslove ostvarili svoja prava na jednak način i ne bi zavisili od volje jedinice lokalne samouprave.Moje pitanje za vas je da li je u izradi ovog zakona izvršeno usklađivanje sa sličnim zakonima u zemljama u regionu?Navešću jedan dobar primer Poljske gde je izvršena besplatna legalizacija poljoprivrednih objekata. Šta je efekat takve legalizacije? Poljska danas ima jednu od najrazvijenijih poljoprivreda u Evropi. S obzirom da smo čekali šest meseci na rekonstrukciju Vlade i da je ministar malo pre priznao šta je razlog da se kasni sa donošenjem ovog zakona, postavljam na kraju završno pitanje - ko će snositi posledice ako efekti ovog zakona budu loši po naše građane? Hvala. Izvolite. **Aleksandar Radojević** Gospodine predsedniče Skupštine, gospodine ministre, koleginice i kolege, očigledno je da idealno ne postoji ili bar idealan zakon ne postoji, pa verovatno ni ovaj predlog zakona nije idealan, ali se nadam da ćemo zajedno uspeti da napravimo ono što je najbolje moguće u ovom trenutku.Očigledno trenutku.Očigledno je da dosadašnja zakonska rešenja nisu ni približno odradila svoj posao, kao što je bilo u slučaju ovog prethodnog zakona, ako se ne varam donetog 2003. godine. On nije uspeo da ispuni ono zbog čega je donet,

probleme ljudi imaju sa primenom ovog zakona i u struci i obični ljudi, to je svima poznato, ali u skladu sa zakonskim rešenjima lokalne samouprave, svojim odlukama bliže regulišu ove zakone, tako da su lokalne samouprave to i regulisale na taj način i onda u pojedinim lokalnim samoupravama, kao što u lokalnoj samoupravi iz koje dolazim imate situaciju da običan čovek kada dođe na šalter ili kad pokuša da legalizuje neki svoj objekat,

i on na nekom drugom, trećem koraku obično odustane, osim ako nema neki imperativ da mora to da uradi zbog stavljanja objekata pod hipoteku, nekog duga ili nečeg trećeg.Recimo, imate situaciju u lokalnoj samoupravi u Čačku da je od 1995. do 2010. godine podneto 25.465 zahteva, a da je rešeno do 2012. godine samo 3.200. Dakle, to je učinak vaše vlasti za ovih 13 godina unazad. Toliko je ljudi uspelo

u mojoj lokalnoj samoupravi objekat koji je oglašen u stečaju, koji je procenjen i ocenjen od svih službi i pokušao je da ga legalizuje. Onda su mu rekli - fali ti jedan papir, pa ti fali drugi papir, pa treći, pa čovek krene od početka da prikuplja jedan po jedan papir.Onda se dođe do toga da taj objekat, odnosno ti objekti imaju čak i građevinsku dozvolu, imaju i upotrebnu dozvolu, ali zaboga nekom tamo ponovo nije jasno kako je došlo do toga, pa vrate čoveka ponovo nazad na stupanj pravne regulative da neko iz urbanizma ili iz Ministarstva finansija, odnosno poreske uprave to i potvrdi. On donese i potvrdu o tome da je platio porez na prenos apsolutnih prava po ceni koja je bila na javnom oglasu, a onda reši da taj isti objekat otuđi, da ga proda, pa onda treba da ima dokaze za to, vezane za pravo na legalizaciju i pravo svojine.Onda ni to nije dovoljno nego neki poreski službenik mora da izađe da napravi novu procenu, pa kada taj izađe i napravi novu procenu, on kaže – taj objekat ne vredi toliko, vredi, verovali ili ne, 15 puta više, a pre samo šest meseci ta ista administracija je prihvatila cenu iz javnog oglasa. Onda čovek krene da se žali, pa dođe na sledeću instancu, pa sledeća instanca kaže – ne, sve je u redu, vratite prvoj, pa prva ponovo kaže da nije u redu, pa onda dođu do suda, jer kupac neće to da plati 15 puta više, kako taj učeni poreski službenik tvrdi da vredi. To se završi tako što sudija opštinskog suda u toj lokalnoj samoupravi, u Čačku donese rešenje o poništaju trgovine i vi dođete do poreskog činovnika, a poreski činovnik kaže – presuda opštinskog suda u Čačku mene ne obavezuje, vi ste simulovali posao, porez puta dva i onda se vi ponovo žalite kao običan čovek nekom regionalnom centru u Kragujevcu. Regionalni centar Kragujevac opet kaže da to nije u redu. Onda vam taj poreski činovnik kaže – ja ću tako da napišem, a vama neka je Bog u pomoći.Taj običan čovek dođe onda do Vrhovnog suda koji u tom trenutku postoji, koji počne da rešava i u međuvremenu vi taj vrhovni sud preimenujete u Upravni sud, pa sve to traje celih pet godina. kada uspe da dobije rešenje od Upravnog suda da je u pravu i pored osude od strane vaše vlasti i vaše administracije, onda dođe ponovo kod vašeg poreskog službenika koji ponovo od običnog čoveka traži izjavu da bi tu presudu upravnog suda u ovom slučaju registrovao kao validnu i da bi se taj čovek na taj način uknjižio kao vlasnik.Verovali vlasnik.Verovali ili ne, takvi obični ljudi odustaju posle godinu ili dve, osim ako im se ne radi o egzistencijalnim pitanjima, tako da je primena Zakona o legalizaciji na praktičnom primeru praktično neizvodljiva, čak i za one ljude koji se trude da to izvedu do kraja. Na kraju vam onda spreme da pošalju komisiju za tehnički prijem, koju su negde u lokalnoj samoupravi sastavili od jednog penzionera i jednog statičara koji radi u jednoj firmi, jednog građevinskog inženjera koji radi u trećoj firmi, koji imaju jedan stari automobil i onda ne mogu da se dogovore kada mogu da izađu na teren, pa i njih taj običan čovek mora da čeka nedelju, dve, tri i sve to kada dođe do blizu kraja onda iskoči neki novi problem, tako da ti ljudi uglavnom odustanu od legalizacije. Zbog toga ste bili tako uspešni sa primenom ovog prethodnog zakona, da su ljudi masovno odustajali od legalizacije. Čak i sam tekst zakona nije bio toliko loš, a nadam se da će ovaj biti značajno unapređen u odnosu na taj. Ali, očigledno je da su problemi bili u ljudima koje ste postavljali na razno-razna mesta da provode zakon koji ste sami doneli.Dakle, doneli.Dakle, ako neko nije imao imperativ da uspe u nečemu, sigurno nije uspeo da legalizuje svoj objekat. Na isti način su razno-raznim mahinacijama likvidirane velike firme. Vi znate kako su postavljani uslovi da neko mora imati nekakav obrt od limita od milion ili dva evra samo da bi ispao iz konkurencije. To je nešto što se zove vaša sposobnost, jer neko od vas reče da ko je sposoban da opstane ili ostane.Na kraju, da završim ovu priču citatom uvaženog kolege Srđana Milivojevića, koji reče da samo se kod nas lopov zove sposoban. Ako je to tako, ja vam čestitam. Kod nas nije tako. Hvala. **Srđan Milivojević** Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, ja sam mislio da će neki ljudi u ovoj sali da prihvate savet svoje koleginice i da slušaju savete pametnijih ljudi. Očigledno, nema baš mnogo discipline u svim poslaničkim grupama. Ali, kad sam kazao da se kod nas za lopova kaže – sposoban čovek, mislio sam na Srbiju. Drago mi je da čujem da neki kažu da Srbija nije njihova zemlja i da imaju rezervnu zemlju i da se tako prema njoj ponašaju, i prošli put, 1999. Ali, nemojte meni da kažete, nego kažite građanima Srbije koja vam je to rezervna zemlja, ako ovo nije kod vas. Šta je kod vas? Da li se zato ponašate prema Srbiji kao da ste je okupirali 6. maja i da je vaš ratni plen? Nije Srbija vaš ratni plen.Da vam citiram vašeg predsednika stranke: „Nije Srbija šaka zobi da je pozoba svaka vrana koja ovde sleti“. Ili sadašnjeg predsednika Srbije: „Nije Srbija šaka zobi da je pozobaju svačiji konji“. Vodite računa šta govorite u parlamentu. Ako ovo nije vaša zemlja, ako ovo nije vaš dom, onda kažite građanima Srbije koja je vaša himna, ko je vaš dom i koja je vaša zemlja.Meni je jasno zašto se ovako ponašate prema Srbiji. Jer, to očigledno nije vaša zemlja. Kod vas tamo odakle ste došli se verovatno drugačije kaže.

Pećku patrijaršiju nam je deda ostavio, to nam je dedovina pa smo zato Pećku patrijaršiju pretvorili u parking za NATO tenkove.Gospodine što dobacujete, recite gospodinu Vulinu da uveče kad padne mrak, pa kad legne da spava, nek mu dođe Milutin u san pa kad ga pita – ima li je Bela crkva Samodreža, ima li je Gračanica koju podigoh samom sebi za zadužbinu, pa kad vam dođe Milutin u san, ili kad vam dođe Lazar u san, a vi mu kažite čije ovce pasu na Gazimestanu i kažite mu šta ste bili 1999.

Kad sam rekao i citirao to što ste rekli, mislio sam na vašu izjavu. A kod nas, kod nas se sposoban čovek zove sposoban. Lopov je lopov. Nemam problema da kažem lopovu da je lopov a sposobnom da je sposoban. To se odnosi precizno na celu moju državu i ceo moj narod. Oni su jako sposobni i radni. Čast izuzecima koji sebe smatraju sposobnima, a lopovi su. Neka im je na sreću.

kad sam kazao – kod nas, ja sedim u Narodnoj skupštini Republike Srbije i kod mene je „za nas“ – Srbija. Jer, ovde ne živi moj i vaš narod, ovde žive građani Srbije. Niti je to moj narod, niti je to vaš narod. Niti je ovo moja zemlja, niti je to vaša zemlja. Sve je to naša zemlja.Očigledno je iz vaše izjave da to nije vaša zemlja, a pogotovo iz vašeg ponašanja i očigledno je da vi imate neku drugu, rezervnu zemlju. To je vaše pravo. Niste vi ni prvi ni poslednji koji je imao rezervnu domovinu i rezervnu otadžbinu, a prema Srbiji se ponašao kao da je ovde privremeno. To je vaše legitimno pravo. Ali, pustite nas koji nemamo rezervnu zemlju i kojima je ovo jedina zemlja koju imamo, da probamo da od nje napravimo pristojno mesto za život pristojnih ljudi, gde će ljudi razumeti kad im kažemo – kod nas šta je to, i kod vas šta je to. Pustite nas da vam kažemo da se protiv kriminala ne borite tako što amnestirate kriminalce i podelite im pištolje, pa onda kriminalci pobede šest i po hiljada pripadnika policije a mi dospemo na crne stubove srama EU. Pa nam onda Evropa lupa šamare a nama bride obrazi.Aplauz koji vam je Evropa udarila pre neki dan nije bio ovakav aplauz, nego je bio aplauz po obrazima, a taj aplauz boli nas, zato što imate rezervnu zemlju i ne znate šta je to kod nas, a šta kod vas. Zato sam vam to kazao. Ali, pošto za vas nije ništa sveto, ništa uzvišeno, kod vas su reči: patriotizam, Kosovo i Metohija, otadžbina, vera, ideologija, ideje – sve je to kod vas na prodaju.

**Aleksandar Radojević** Slaba vam vera i tanki razlozi. Šta sam mislio ja i šta je mislila moja stranka, narod je rekao. Šta ste vi radili i šta je narod mislio, takođe je rekao. Zato nas ima ovoliko, a vas ima toliko. A biće vas još manje, samo nastavite da pričate a mi ćemo nastaviti da radimo i da pokušamo da nešto što ste doveli u beznađe i u ponor vratimo sebi, da napravimo neku nadu koja će ovom narodu, mom, vašem ili našem, dati mogućnost da pošteno radi i živi, a ne da živi na prodaji ili rasprodaji ili krađi onoga što su naši preci teškom mukom i velikim znojem napravili.

ministre, ja bih se samo fokusirala na par stvari koje su meni juče privukle pažnju. Prva stvar je ta da ste vi rekli da vam je posao bio olakšan time što je Ustavni sud doneo upravo onakvu odluku kakvu je doneo, tako da vi niste imali puno ni prostora ni ideja kako da ovaj zakon drugačije uredite.Rekli ste i to da je legalizacija izvedena na ovaj način skoro identična legalizaciji koja se vodi u redovnom postupku. Ako je to već sve tako, nije mi jasno zašto odredbe ovog zakona koje se tiču upravo načina, odnosno postupka legalizacije nisu jasnije i zašto nisu preciznije? Mislim da su čl. 21, 22 i 24. u koliziji jedan sa drugim.Rekli ste da konkretno kažemo šta ne valja u zakonu. Lično mislim da upravo čl. 21. i 22. nisu dobri, nisu valjani. Haotični su, neodređeni su i neprecizni su, pa vas pitam gospodine ministre, šta je redosled postupka u procesu legalizacije? legalizacije? Šta će uraditi građanin kada pročita ovako haotično napisane odredbe ovih članova zakona i šta je prvo, a šta poslednje što građanin koji hoće da legalizuje svoj objekat treba da uradi?U ovom predlogu zakona ne vidimo rokove. Ne vidimo rokove za administraciju, a to je ona ista administracija o kojoj ste sinoć u svom završnom izlaganju rekli da je najveći problem u procesu koji se zove legalizacija, upravo administracija.Mislim da je trebalo i da je bilo mesta da se ovim zakonom odrede rokovi administraciji, i ne samo rokovi nego i kaznene odredbe. Upravo bi to našu tromu i sporu administraciju nateralo da radi svoj posao. Samim tim bi i građaninu olakšali proces legalizacije.Recimo u članu 21. stav 3. šta radi administracija i da li i u kom roku obaveštava podnosioca zahteva o tome da li je uz zahtev podneta propisana dokumentacija. To je prvo pitanje. Zatim vas pitam u kom roku nadležni organ obaveštava vlasnika izgrađenog objekta o postojanju mogućnosti legalizacije? U članu 24. su navedene samo obaveze podnosioca zahteva o roku u kojem je dužan da dostavi dokaz o podnošenju zahteva za uređivanje međusobnih odnosa sa organizacijom koja uređuje građevinsko su propisani i krajnji rokovi. Nejasno je da li je krajnji rok za podnošenje kompletne dokumentacije godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona ili šest meseci, kao što je dato u članu 22. stav. bih vas, odnosno navela jedan primer, da je krajnji rok za dopunu dokumentacije godinu dana od donošenja zakona, recimo, oktobar 2014. godine. Recimo da nadležni organ obavesti podnosioca zahteva u julu 2014. da postoji mogućnost legalizacije i da mu je rok šest meseci da dostavi potrebnu dokumentaciju. Pitam vas - šta je krajnji rok za podnosioca zahteva, da li je to oktobar 2014. godine ili januar 2015. godine?Ukratko, članovi 21. i 22. se logično ne nadovezuju jedan na drugi, već su u suprotnosti jedan sa drugim, ne pojednostavljuju proces legalizacije, već ga nepotrebno komplikuju.Pitam vas, gospodine ministre, da li građanin koji želi da legalizuje recimo svoju kuću, mora uz zahtev koji je podneo da priloži, pa sad taksativno navodim sve ono što treba i što je dato u zakonu: geodetski snimak, projekat, dokaz o pravu svojine, potom sačeka neodređeni rok od nadležnog organa da dobije obaveštenje o mogućnosti legalizacije, kada dobije obaveštenje o mogućnosti legalizacije, podnosilac zahteva ima rok od 60 dana da dostavi dokaz o podnošenju zahteva za uređivanje međusobnih odnosa sa preduzećem, odnosno sa organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište, zatim, plaća administrativnu taksu i ako je dovoljno taličan, u roku od 15 dana dobija rešenje o građevinskoj dozvoli.Pitam vas – da li se može desiti da građanin koji je podneo zahtev na vreme, o roku, odnese geodetski snimak, uradi projekat u tri primerka, odnese dokaz o pravu svojine, ali ga potom sačeka nadležni organ koji kaže da nema mogućnosti legalizacije? Da li je obaveštenje nadležnog organa o mogućnosti legalizacije trebalo da bude prvi dokument? To pitam u ime građana, kao poslanik. Da li je to prvi dokument koji posle zahteva građanin treba da priloži, da bi se kasnije izlagao trošku izrade projekata, trošku izlaska geometara i ostalim stvarima?Volela bih da mi vi tu stvar razjasnite. Možda grešim. Mislim da je daleko komplikovanije i neizvesnije i za građane podnosioce zahteva ako nema rokova datih administraciji. Prosto, ni u jednom članu koji određuje način legalizacije ne stoji rok za administraciju.Obzirom da su predmet ovog zakona zahtevi za legalizaciju podneti do marta meseca 2010 godine, očekujem da organi imaju bar urađenu analizu o strukturi objekata koji su u procesu legalizacije, pa bih volela da nam kažete koliko ima stambenih objekata, koliko ima pomoćnih prostorija, koliko ima poslovnog prostora ili ostalih objekata.Da li ćete srušiti 600 hiljada objekata koji se neće legalizovati? To je jedno od pitanja. Lično mislim da ovaj zakon neće rešiti pitanje legalizacije i mislim da je jedini efikasan način da se legalizacija uradi do kraja da država sprovede legalizaciju uz pomoć lokalnih uprava, a to će verovatno biti tema nekog drugog zakona, odnosno nekog drugog vremena. Tada ćemo možda postati uređeno društvo, na ovaj način i ovim zakonom sigurno ne. Poštovani gospodine predsedniče Narodne skupštine, reklamiram povredu Poslovnika član 104. i 108.Kada je reč o članu 104, ne ljutim se ja na vas što mi niste dali pravo na repliku, to je vaše diskreciono pravo, ali mislim da ako želite da negujete demokratiju, trebalo bi da vodite računa ko prvi pokrene jednu raspravu i ko želi da mu odgovori, pa bi bilo primereno da pošto je moj kolega prvi pomenuo mene i otvorio krug replika, da dozvolite da ja taj krug replika i završim.Kada je reč o članu 108, ne tražim izjašnjenje ni po ovom članu, ali ipak ste vi odgovorni za red na sednici. No, dobro, možda je nekim poslanicima više dozvoljeno, a drugima manje. Ja ipak znam da je istina najbolji lek protiv kleveta, tako da meni što se tiče svega što sam kazao savest mirna. Noću kad spavam ne sanjam ni Lazara, ni Milutina, ni Stefana Dečanskog. Vaše je pravo da, vodeći računa o redu na sednici Skupštine, meni ne date pravo na repliku. Onima kojima je nemirna savest, oni će sami da se jave. Onima kojima nije mirna savest takođe će sami da se jave. Danas sam se baš čitav dan trudio i više puta dozvoljavao repliku. Imali ste u prethodnih nekoliko rasprave replike i ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe i šefa poslaničke grupe, ali razumem u principu. Hvala i svima koji su našli meru. Mislim da je današnja rasprava, bez obzira na sve, bila jedna ozbiljna rasprava o zakonu i nadam se da ćemo u tom duhu i završiti.Reč ima narodni poslanik Mujo Muković.

je materija koju tretira ovaj zakon zapravo jedan veliki problem u našoj zemlji, taj problem gomilao zadnjih 30-ak godina i da su njegovo rešavanje različiti sazivi ove Skupštine pokušali da urade u više od pet pokušaja donošenja ovakvog zakona.Dana 11. septembra 2009. godine je stupio na snagu Zakon o planiranju i izgradnji. Kao što smo čuli u ovoj raspravi i u uvodnom izlaganju gospodina ministra, Ustavni sud je gotovo sve odredbe koje se tiču legalizacije bespravno izgrađenih objekata stavio van snage. Otuda je i procenjeno da je neophodno donošenje potpuno novog zakona o legalizaciji.Ovaj zakon nije idealan. Razumem pogotovo opozicione poslanike koji nalaze brojne primedbe. Da imamo pred sobom bilo kakav predlog zakona, bilo bi takvih diskusija i bilo bi primedbi na njega. Problematika je takva da je vrlo teško bilo kakvim predlogom zakona, da tako kažem, stati u kraj bespravnoj gradnji.Međutim, ovde moramo biti pošteni i reći da je najmanje ova Vlada kriva za to stanje, da su sve prethodne vlade, ako se ne varam, od 1997. godine je bio prvi pokušaj donošenja ovakvog zakona, sve prethodne vlade su kumovale ovom stanju u kakvom se danas nalazimo.Ministar Ilić je ne samo ovim zakonom, već i predlogom zakona koji smo usvojili u martu, Zakona o upisu u katastar nepokretnosti bespravno izgrađenih objekata, zaista imao dobru nameru. Pre svega, cenim tu nameru kod njega da nešto ipak uradimo po ovom pitanju, jer najlakše bi bilo ništa ne raditi i pustiti kao i do sada da se u ovoj oblasti dešava, da tako kažem, pravi haos.Cenim haos.Cenim da je Zakon o upisu u katastar bespravno izgrađenih objekata veoma važan zakon. On se u javnosti često meša i sa ovim zakonom o legalizaciji to je šansa za one ljude koji nemaju sredstava da idu u redovan postupak legalizacije, a nažalost naše stanovništvo, građani Srbije su u takvom materijalnom stanju da jedna ogromna većina, govorim, dakle, preko 90% građana Srbije, ona primanja što imaju jedva sastavljaju kraj s krajem i uglavnom se ta primanja troše na ishranu, tako da nikome ne pada napamet da izdvaja za bilo šta drugo, a pogotovo ne za legalizaciju s mukom napravljenih porodično-stambenih objekata.Dakle, govorim o većini građana. Naravno, uz tu većinu uvek se možda provuče 10% onih koji su bespravno gradili i pravili krivična dela, a nisu iz materijalnih razloga bili prinuđeni na to. Kada se pravi jedan zakon, kada se piše jedan zakon jednostavno on mora važiti za sve. Ovde pre svega vidim dobru nameru ministra Ilića, a ako tome dodamo da je u pripremi i potpuno novi Zakon o planiranju izgradnji koji će rešiti i ove preostale, da tako kažem, slučajeve, ljude koji su gradili i posle 11. septembra 2009. godine septembra 2009. godine i koji nisu predali do 11. marta 2010. godine zahtev za legalizaciju. Tih objekata, takođe, po mnogim procenama ima poprilično. Apelujem tu na gospodina ministra da se mora voditi računa i o njima i da se mora naći neki način da i te objekte uvedemo u legalne pravne tokove.Šta tokove.Šta je ovde poenta? Obzirom da smo dobili datum o početku pregovora i da naša zemlja u ovom mandatu, za vreme ove vlade, ubrzano ide prema evropskim integracijama, mi imamo i u ovoj oblasti obaveze. Postoji jedinstveni kataster Evrope i moramo makar upisati sve objekte koji se nalaze na terenu, moramo ih upisati u katastar nepokretnosti i moramo na taj način postati deo jedinstvenog katastra Evrope.Svi oni koji kritikuju taj zakon, slobodno mogu da kažem, nemaju dovoljno razumevanja za nemaštinu koja je zadesila naše građane i njima je verovatno dobro, a ne znaju kakvo je stanje na terenu.Mogu da kažem da u sandžančkim opštinama, takođe, ima veliki broj bespravno podignutih objekata, ljudi su gradili sa teškom mukom. Preko 30-ak godina su mnogi od njih izdvajali za stambeni samodoprinos, nikada nisu bili u prilici da dobiju stan koje su mnogi dobili i otkupili ga za 30 do 40 evra. Gde je tada bio Ustavni sud da proglasi te odluke nezakonitim kada su ljudi dobili stanove od države? Uglavnom su te stanove dobijali rukovodioci i privilegovani slojevi stanovništva, a sada kada treba sirotinja da legalizuje stambeno-poslovne objekte svi smo protiv i pozivamo se na odluke Ustavnog suda.Dakle, suda.Dakle, ono što je ovde najvažnije, ne kažem da je ovaj zakon idealan. Apelujem na ministra da makar u onoj oblasti gde ima ingerencije, u službama katastra, tamo gde nema dovoljno kvalifikovane radne snage, gde nema

učili sve da građani dođu na bolji prijem kada se prijave u katastru, da ih ljudi tamo ne odbijaju za neke sitnice i kažu – nemate pravo da upišete itd, da se da se iskoriste ove mogućnosti, pa oni koji mogu neka idu u redovan postupak legalizacije, a oni koji nemaju sredstava, neka makar iskoriste mogućnost koju im daje Zakon o upisu u katastar u katastar nepokretnosti bespravno izgrađenih objekata. Time nećemo sve upisati, ali ćemo značajno poboljšati stanje.Nadam se nakon donošenja ovog krovnog zakona o planiranju i izgradnji i nakon toga što kompletna Vlada, u svim oblastima, a ne samo da se vruć krompir prebacuje jednom ministarstvu, pomogne da se maksimalno pojednostave procedure dobijanja građevinske dozvole, da se ukinu sve te nepotrebne saglasnosti, da se to sve svede na najmanju moguću meru, to pojednostavimo, da ne izmišljamo toplu vodu, nego da to uradimo kao uspešne zemlje u regionu i Evropi.Nadam se da ćemo u ovoj oblasti konačno zavesti red i da će to biti na dobrobit građana naše zemlje. Hvala. Jovana Mehandžić. vaša osnovna teza u današnjem i jučerašnjem izlaganju i predlaganju ovog zakona jeste da uvodite red u oblast urbanizma. To ne može biti dalje od istine i reći ću vam zašto.Konceptualni vrednosne i stručne nejasnoće govore upravo u prilog zaključku da ovaj zakon nimalo neće pomoći u uvođenju reda u ovu oblast. Naprotiv, upravo suprotno. Sa stručne strane, kao što su moje kolege već iznele, nebrojeno puta, zakasnili ste sa predlaganjem ovog zakona. Rok za donošenje ovog zakona istekao je 7. juna 2013. godine. Objašnjenja koja ste dali za ovo kašnjenje krajnje su neprihvatljiva kada suštinski sagledate ono što ste rekli.Objasnili ste da je najveći problem za efikasnost u postupanju u procesu legalizacije sama administracija koja ne postupa dovoljno efikasno. Sa druge strane, ovim zakonom ne propisujete niti rokove u kojima ona treba da postupa, niti propisujete sankcije za to ne postupanje ili prekoračenje rokova. Ne bih rekla da je to način da se u ovu oblast uvede red. Zamolila bih vas da u buduće vaše reči odgovaraju vašim delima.Ukidate mogućnost da lokalna samouprava, u ime građana, sprovodi proces legalizacije. To je jedna odlična odredba prethodnog zakona. Bilo bi krajnje iskreno i onako džentlmenski da to i priznate, jer nije greh da je nešto dobro uradila i prethodna Vlada.Videćemo da li imate najbolji interes građana Srbije na umu, kada budemo razmatrali amandmane u kojima ćemo mi predložiti da se ova odredba uvrsti u zakon, pa ćete tada odbijanjem ili prihvatanjem amandmana, koje smo mi predložili, dokazati da li imate najbolji interes građana Srbije na umu.Da završim time što ću vas podsetiti na situaciju koju je videla cela Srbija i u kojoj ste 2007. godine bili glavni akter i kada ste, citiram, svojima na autoputu objašnjavali kako ćete tolerisati kraduckanje. S tim u vezi, zanima me da li ćete isti taj princip primeniti danas u vašem resoru, u onome što vi nazivate uvođenjem reda. Hvala.

Čikiriz** Gospodine ministre, u ova dva dana čuli smo mnogo politike, mnogo konkretnih primedbi na tekst zakona koji ima dobru nameru u koju mi kao poslanička grupa ne sumnjamo, ali čini nam se da ono što je gospođica Olgica Batić u svom uvodnom izlaganju rekla kao prvi ovlašćeni predstavnik ispred naše poslaničke grupe koji govori u Narodnoj skupštini, da su to otprilike smernice u kojima govore svi i čini nam se da je naša poslanička grupa dobro procenila kada je rekla da je problem koji je nasleđen u vašem ministarstvu, problem ne koji ste ni vi stvorili, ni vaši prethodnici, to je jedan decenijski problem koji je uslovljen razno-raznim faktorima zbog kojih postoji divlja gradnja koju, čini mi se, niko nije pomenuo, savremena Evropa ne poznaje.Čak jedna presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u dvodecenijskom sporu između dva građanina u pogledu osporavanja divlje gradnje, u jednom svom delu kaže da moderna i civilizovana Evropa ne poznaje termin „divlja gradnja“. Zbog toga smo mi, između ostalog zbog toga i zbog milion drugih razloga, kao desničarska stranka od početka privrženi Evropi i evropskim vrednostima. Ali mi smo, kao i u svemu i u ovome u negativnom smislu na vrhu neke crne liste.Naselje Kaluđerica, deo opštine Voždovac, je najveće divlje naselje, odnosno najveće stecište nelegalne gradnje na Balkanu. Slično je i sa Zemun poljem, slično je i sa nekim mondenskim mestima poput Dedinja, ili Kopaonika, ili Zlatibora. Za razliku od ovih sa plićim džepom koji su gradili nelegalno na ovim lokacijama, tamo su gradili neki drugi. Ali, kažem, pored nebrige države, loše pravne regulative, složenih pravnih procedura, korupcije, nebrige inspekcijskih službi, migracije stanovništva, socijalističke industrijalizacije, urušavanja začetka urbanizma kada su počeli da se javljaju u Srbiji, ratova, inflacija, turbo folk kulture, sve je to uticalo da mi danas imamo ovo što imamo u Srbiji.Da li ovaj zakon, koji u mnogim odredbama na valjan način reguliše ovu materiju, može u potpunosti da izleči i da reši ovo stanje? Po nama, može delimično i čini nam se da sa prihvatanjem nekih korektnih amandmana, ovaj zakon u svojoj finalnoj verziji može u nekoj meri sprečiti dalju proizvodnju haosa, a ono što je po nama pravo rešenje nije ni rušenje.Pored najavljenog zakona o planiranju i izgradnji, nama je potrebna sanacija. sanacija. Imamo niz izgrađenih nelegalnih objekata koji nemaju vodovodnu mrežu, infrastrukturu, puteve, adekvatne priključke, legalne itd, ali sve to zahteva ogromna finansijska sredstva i zato neke velike efekte ovog zakona ne treba očekivati u nekom kratkom vremenskom periodu, jer je problem višedecenijski.Sa druge strane, zakon o legalizaciji, pored projekta izvedenog stanja, uređivanja građevinskog zemljišta, plaćanja administrativnih taksi i svega ostalog što će ići na teret svih građana koji uđu u proces legalizacije, takođe nam ukazuje na to da će svaki građanin biti izložen velikim finansijskim troškovima, što je sasvim normalno, logično i očekivano, ali u vremenu u kome živimo danas u Srbiji verujem da će veliki deo građana podneti zahteve za legalizaciju, ali čini mi se da će na kraju malo njih ipak uspeti da legalizaciju privede kraju.Međutim, ono što je dobro, što mi vama ne sporimo, vi ste se uhvatili u koštac sa velikim problemima, to je da se u ovaj proces ušlo. Verujem da ćemo u raspravi o pojedinostima uticati, sa našom argumentacijom, da prihvatite mnoge amandmane naše poslaničke grupe, da bismo nekako podvukli crtu sa tom divljom gradnjom i da bismo kao društvo u budućnosti počeli da pravimo jedan ambijent u kome će svaki građanin da se oseća jer niko nije zadovoljan ako živi u nelegalnom naselju, u nekom ambijentu koji nije u urbanističkoj, estetskoj i skladnoj građevinskoj celini. Zbog toga toga se ljudi i dele, između ostalog, po naseljima u kojima žive, na one koji žive u urbanistički skladno uređenim delovima naselja ili na one koji žive u naseljima koja imaju pežorativni predznak.Gospodine ministre, mi ćemo, kao opoziciona stranka, i ovom zakonu i svim budućim zakonima ove Vlade prilaziti bez imalo političke ostrašćenosti. Čini mi se da je naša poslanička grupa jedna od retkih poslaničkih grupa koja je pričala o ovom zakonu i svim prethodnim zakonima, a da nismo uopšte pomenuli politiku, ni ko je gde bio, ni ko je šta kada radio, ni ko je šta kome rekao. Mislimo da građane Srbije to više uopšte ne

Poštovani predsedniče Skupštine, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, interesantno je bilo slušati prethodna dva dana ovo čeprkanje po prošlosti. I za nas je bio izazov da se u to uključimo, ali smo odoleli tome i kao URS smo odlučili da se bavimo, ne prošlošću, nego sadašnjošću, danas se živi, i budućnošću. Hajde da vidimo kako ćemo dalje.Šta je sadašnjost u građevini? Ako pogledamo šta kaže i struka i statistika danas, stanje u građevini nije bilo nikad teže. Kad naši političari, a tu mislim i na političare iz URS, kao i iz Vlade i parlamenta, stanu pred građane, sa skrušenim licem kažu – situacija u Srbiji je teška, jedva da imamo neki privredni rast. Tačno. Jedva da smo u prvih šest meseci imali neki pozitivan privredni rast, iako smo imali sjajne rezultate u automobilskoj industriji i komponentašima. Zašto? Zato što je građevina bila taj končničar.Pad končničar.Pad u građevinskoj industriji je 40% u odnosu na prošlu godinu. U odnosu na prošlu godinu. Ne pričam o periodima pre 10, pre pet godina, pričam u odnosu na prošlu godinu.Kad uđete u bilo koju drugu oblast, kad uđete u ono što zovemo zapošljavanje, nova radna mesta, nove investitore, svi kažu – u građevini je stanje jako loše, mnogo obilazimo šaltera, imamo jako veliku birokratiju, imamo okoštali sistem, moramo da ga menjamo. I, gospodine Iliću, vi i ja smo učestvovali u takvim razgovorima. Ti građevinci sa kojima smo se sretali, i kad kažem „ti“ mislim, u najpozitivnijem smislu, i strukovna udruženja i privatne firme i firme u restrukturiranju i sindikati i istaknuti pojedinci su nam rekli – znate, veliki su problemi u građevini, ali moramo da uđemo u sveobuhvatnu reformu i zakonskih propisa koje imamo jer nisu dobri, hajde da osnujemo podgrupu. Čini mi se da smo hteli da osnujemo neke podgrupe koje su se bavile zakonima.Sa druge strane, dragi moji, slušamo danima o tome da su nam potrebne suštinske, temeljite, dubinske, bolne reforme. Mi iz URS kažemo – da, spremni smo za njih zbog toga što želimo modernu Srbiju. Pošto je stanje u građevini jako teško, veoma, veoma problematično danas, očekivali smo da će te suštinske reforme da krenu iz oblasti građevine, tamo odakle je najteže vrlo smo, sa velikom radošću, dočekali da jesenje zasedanje počinje upravo sa suštinskim reformama iz oblasti građevine.Naše razočarenje je bilo da smo kao prvi zakon dobili nešto što nije suština, što je kozmetika, što je ponovljeni zakon koji ima koji ima namere da reši legalizaciju u Srbiji.Bez obzira kako ćete shvatiti moje reči, ministre Iliću, zakon je loš. Loš je zbog toga što ćemo na teritoriji Srbije imati različito sprovođenje zakona, zato što niste napravili reformu, zato što niste preuzeli odgovornost da kažete – zakon ima taj okvir, nije dogovorni, mora da se sprovodi jednako na teritoriji cele zemlje.Zvali su me predsednici opština, oni koji su odgovorni i pitali me: „Verice, vi koji ste bili u svim opštinama u Srbiji po mnogo puta, šta nam predlažete? Sami u narednih šest meseci treba da donesemo pravilnik. Hoćemo li ići putem populizma i obuhvatiti jako veliki broj kategorija iz ovog nemuštog člana koji neće plaćati punu cenu, nego ćemo mi morati da ih dotiramo? Nemamo para za to. Ili ćemo ići putem da utvrdimo po pravilnim kriterijuma, ispravnim kriterijuma okvire, gde ćemo dati prave cene za naknadu građevinskog zemljišta?“ To je ona četvrta tačka, ministre, koju ste predvideli u postupku legalizacije.Ako to bude tako,

Hoćemo li da prebacimo i mi vruć krompir nekom drugom i da kažemo – hajde da to sve ugovorimo za 20 godina i da pustimo onima koji dolaze iza nas da rešavaju sve ove stvari? Ali, nemamo kreditne biroe. Kako da procenimo rizik? Kako ćemo da znamo kome da damo pet, kome deset, kome petnaest godina? Zbog toga smatram da ćemo imati zakon o legalizaciji koji će da se sprovodi u Subotici na jedan način, u Vranju na drugi, a u Tutinu i Novom Pazaru na treći. da ćemo imati različite cene i da ćemo imati različite obuhvate, upravo zbog toga što nismo imali hrabrosti da kažemo - ovo je okvir, mi smo organizovana država, mi želimo da imamo standarde EU, mi želimo da postavimo okvire u kojima ćemo da se krećemo u postupku legalizacije.Još jedna stvar na koju negoduju ljudi.

Kažemo – fizička lica u određenim objektima plaćaju u procesu legalizacije za svoje stanove naknade za građevinsko zemljište. Nije li to duplo plaćanje? Platili su investitoru koji se obogatio na njihovim leđima, sada plaćaju ako žele da budu legalizovani, da nasleđuju njihove stanove njihova deca, da upravo ponovo plaćaju naknade za građevinsko zemljište.Na kraju jedno konkretno pitanje, ministre, za vas, upravo zbog toga što imamo nedefinisane stavove, nedefinisane zakone, nedefinisane kriterijume. Dok sam sedela ovde u poslaničkim klupama jedan od investitora mi je postavio pitanje za vas i zamolio me da ga prenesem. Radi se o investitoru iz Beograda. U prethodnom periodu kupio je zemljište, ima vlasnički list na koji je iskazan prigovor nekih od bivših vlasnika. bivših vlasnika. Tužilac je odbacio njegov prigovor. U Gradskom sekretarijatu za građevinarstvo u Beogradu neće da mu izdaju lokacijsku dozvolu. Kažu – dok se ne reši sudski spor.U drugim gradovima u Srbiji ne prihvataju ovakve stavove, nego izdaju lokacijske dozvole kako bi se krenulo u gradnju, zbog toga što kažu da svako ima pravo da tuži. Ako je tužba odbačena, zašto se ne bi izdala lokacijska dozvola? On se obratio drugostepenom organu, vama, gospodine Iliću, pre šest meseci. Nije dobio nikakav odgovor. Moli da danas date konkretan odgovor. Znate, ne radi se o običnom čoveku, radi se o nekom ko je spreman da uloži pet miliona evra. Hajde da kroz male primere, ako ne možemo kroz velike, pokrenemo građevinarstvo. Hvala vam. reč. Izvolite. **Jelena Travar Miljević** Zahvaljujem.Poštovani ministre, poštovane kolege i koleginice, kada govorimo o naknadno pribavljenim građevinskim i upotrebnim dozvolama i kada govorimo o Zakonu o legalizaciji, koji ja lično smatram iznuđenim rešenjem, mislim da ovo nije najbolje moguće rešenje koje se moglo ponuditi građanima.

U toku čitanja ovog zakona imam par nedoumica i negde se nadam da ću dobiti konkretne odgovore.Kod člana 2. pod tačkom 1), odnosno uopšte u članu 2. definiše se za koje objekte se ne može naknadno izdavati građevinska dozvola. U okviru tog člana se utvrđuje da li je zemljište nepovoljno za gradnju. Moje pitanje glasi - kada neko donese prepis liste nepokretnosti, na osnovu čega će se to utvrditi? Da li na osnovu one kolone koja govori o vrsti zemljišta ili načinu korišćenja i katastarske klase?Isto tako, imam pitanje u članu 8, gde se govori o komisiji koju obrazuje nadležni organ za izdavanje građevinskih dozvola. Da li se tu govori o komisiji za tehnički prijem ili je to neka druga komisija?

što kod mene stvara posebnu zabrinutost, kao kod nekog ko dolazi iz seoske sredine, kao kod nekog ko dolazi iz opštine Žitište, u kojoj se 70% stanovništva bavi poljoprivredom, to je što nigde u zakonu ne spominjemo ekonomske objekte. Pronašla sam u obrazloženju da će podzakonskim aktom biti precizno navedeni objekti koji ne mogu biti predmet legalizacije - objekti na selu izgrađeni u vreme kada nije bilo potrebno pribavljanje građevinske dozvole itd. Svaki podzakonski akt koji treba biti donet, a nije definisan u okviru zakona, ne znam koliko je obavezujući.Isto tako, kada govorimo o ekonomskim objektima, a imamo ih definisane i u važećem Zakonu o planiranju i izgradnji i u Pravilniku o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju, postavljam pitanje – šta ćemo ako neko dođe da legalizuje objekat, a nije sve u skladu sa Pravilnikom o sanitarnim uslovima za uzgoj i držanje živine, papkara? Kako će onda na lokalu reagovati ljudi?Znate, pričamo o egzistenciji ljudi na selu. Pričamo o tome kako nam je svaki čovek na selu potreban, jer se sela gase. Ako to nismo već uradili u ovom zakonu, zaista ne znam kako ćemo dalje legalizovati ekonomske objekte. Čvrsto verujem da ljudi koji imaju ekonomske objekte zaslužuju priliku da objekat legalizuju, da ga sutra puste u promet, da možda ostvare određene beneficije ili finansijsku podršku, bilo od banaka ili države, da unaprede svoju proizvodnju, poslovanje i da stvorimo zaista bolje uslove na selu. Ali, negde želim da se nadam da će onaj krovni zakon, koji definiše oblast građevinarstva, posebnu pažnju posvetiti objektima koji se grade na selu, jer mislim da to negde zaslužujemo.Isto tako, očekujem tu sveobuhvatnu reformu, jer podjednake probleme imamo i u selu i u gradu. Niko ne voli da se šeta od šaltera do šaltera. Za Srbiju je luksuz da gubi radna mesta, za Srbiju je luksuz da gubi vreme.Jedan vreme.Jedan od najboljih primera u Srbiji kada su u pitanju investicije jeste upravo „Fijat“, koji je realizovan i zahvaljujući gospodinu Mlađanu Dinkiću. Ugovor je potpisan 2008. godine. Zamislite kada nama kao državi treba 279 dana da izdamo građevinsku dozvolu. Da li je to model da privlačimo investitore? Da li su sve ovo modeli da privlačimo investitore i zadržimo ljude na selu? Zaista mislim da nisu i apelujem da u sledećem zakonu i sledećim zakonskim rešenjima imamo sveobuhvatniji pristup. Hvala. **Vesna Kovač** Reč ima narodni poslanik Saša Milenić. Poštovano predsedništvo, uvaženi gospodine ministre i predstavnici Vlade Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, nad Zakonom o legalizaciji u raspravi u načelu govoriću samo

šef poslaničke grupe i predsednik URS gospodin Mlađan Dinkić formulisao u metaforičnoj oceni „cuker vaser“ ili ti šećerna vodica.Nemate uopšte razloga da se ljutite na tu vrstu prigovora, jer je to najmanji prigovor vama lično gospodine ministre i resornom ministarstvu. To je prigovor koji u suštini govori o političkoj spremnosti i politici Vlade da političku odluku i volju stavi u koren princip odluke da se problem nelegalne nelegalne gradnje u Srbiji prevaziđe i reši, a problem je ogroman. To je jedan od najvećih problema ovog društva iz kojeg zapravo govori zlo duh bezakonja kojem se jedan duh zakona sa „cuker vaser“ karakterom stvarno ne može na ozbiljan i prihvatljiv način suprotstaviti.Govorili

i jako dubokog korena, da je to zapravo sociopatološka pojava od civilizacijskog značaja za naše društvo. Onda stvarno nije rešenje toga pitanja u nekoliko tehničkih mera, makar bile strukovne i administrativno korektne koje zaista mogu da odgovore na sledeću situaciju.U postupku pridruživanja EU urbanistički urbanistički građevinski standardi u Srbiji rastu, mi ih aktivno neprekidno podižemo u skladu sa civilizacijskim kretanjima u okruženju, a imamo oko sebe nasleđe građevinsko koje je supstandardno u odnosu na vreme svoga nastajanja, a kamoli u odnosu na podignutu letvicu i povišene standarde urbanizma i izgradnje. Šta raditi? Pa, nema tu mnogo prostora. Principijelna odluka ili ide ka sankcionisanju krivičnog dela ili ide ka nekritičkom povlađivanju učinjenog prestupa.Principijelna odluka nad ovim pitanjem je teže nego nad bilo kojim drugim političkim pitanjima u Srbiji i ima dovoljno kapaciteta da obori Vladu koja bi odlučila da se sa ovim pitanjem principijelno pozabavi. Zato vama gospodine Iliću, tu nije ni ostavljeno mnogo prostora. Vi ste u stvari bili u poziciji da tragate za trećim članom u logičkom zakonu isključenja trećeg, da tražite srednje rešenje u nemogućnosti održavanja političkog, a ne resornog pristupa ovom pitanju. Jer, zaista to pomalo liči na onu poziciju Volterovog filozofa koji priznaje da je obavešten da jedna stranka misli da je kralj umro, da druga misli da je kralj živ, ali ima građanske hrabrosti da saopšti da on ne veruje ni u mišljenje prvih, ni u mišljenje drugih. Zaista, to je jedna pozicija koja je pomalo nemoguća.Naši amandmani, ima ih deset, tehničkog su karaktera, proizašli iz uverenja da će većina zakon usvojiti. Ali, naše nezadovoljstvo ostaje trajno zbog nespremnosti da se pokaže principijelan pristup u odnosu na ovo pitanje, jer kakav je principijelan pristup. Vlada je formulisala princip nulte tolerancije u odnosu na kršenje zakona. Izvinite, ovo su sada krivična dela o čemu govorimo.Vidim kako je parlament pun razumevanja, saosećanja za učinioce krivičnih dela prema zakonima Republike Srbije. je sad princip nulte tolerancije? Iskreno da vam kažem meni ne raste adrenalin od pominjanja principa nulte tolerancije, ne podiže mi se entuzijazam od te formulacije možda samo kosa na glavi. Znam gospodine Iliću, poznajući vas dugo u politici da ste vi još manje čovek kojeg bi neko mogao optužiti da aktivno, rigidno zagovara princip nulte tolerancije. Ali, iskreno ako je to princip zašto ga sada na ovu temu izvrćemo u suštu suprotnost u princip apsolutne tolerancije.To je sporno. Zapravo je ovim zakonom problem prebačen lokalnim samoupravama, ostavljena mala vrata za tzv. katastarsku legalizaciju, a u suštini dat odgovor Ustavnom sudu na koji se nije moglo ćutati na prigovore koji su doneti.Koji su problemi lokalnim samoupravama ostavljeni. Pazite, tu nije reč o pojedinačnim objektima, reč je o čitavim supstandardnim nasiljima u kojima je jako teško, gotovo nemoguće obezbediti infrastrukturne i komunalne funkcije na nivo urbanizovanog i urbano korektnog dela grada. Ali, pošteno je da lokalne samouprave to rešavaju. To jeste njihova izvorna nadležnost, ali pozivam i vas gospodine ministre i Vladu Republike Srbije da i kroz ostale zakone na taj način osnažujemo lokalnu samoupravu, a o ovom pitanju da boljih prilika i jačih političkih snaga reforme. **Vesna Kovač** Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Da

smo hteli da napravimo jedan zakon koji je u ovoj situaciji moguć i da otklonimo ono što je Ustav, Ustavni sud Srbije stavio kao primedbu.

sam slušao diskusije ljudi koji duguju milijarde i otišli su, a nisu izmirili račune, ostao je dug,

i predali ih u nadležnost, da ne kažem kriminalcima, ali nekim čudnim ljudima koji su ih potpuno upropastili. Sada neka narod sudi.

isti u Srbiji? Kako može isto u Tutinu i na Dedinju da se naplati? Kako može ovaj što je pravio objekte ovde kod hrama Sv. Save na ovom pašnjaku da naplati isto kao na Pešteru? li je to isto, da li treba ista infrastruktura i komunalno opremanje? Nije isto i zato je Ustavni sud naložio da se vrate ingerencije onih koji su nadležni da to procene i koji tamo žive.Ovde

Živim u gradu gde je čitavo naselje napravljeno u plavom području, ne može da ih legalizuje nikada niko dok vodoprivreda ne dozvoli da se to tamo uradi ili u zoni zaštite Ovčarsko-Kablarskih manastira ili u nacionalnim parkovima, da se naprave čitava naselja. Kako da ih legalizujete, kada ljudi nemaju pravo da se legalizuju, jer su hiljadu objekata napravili tamo gde ne može da se napravi.Jedno pitanje vrlo interesantno, pitamo mi, zašto nije vađena građevinska dozvola? Zato što nije bilo sankcija. Ovde su se auto-putevi radili bez dozvola, pa mostovi, pa

li vi verujete da je u Loznici dato za jednu ulicu milion evra da se popravi? Šta mislite ko je to dao? Oni koji najviše kritikuju danas ovaj toliko.)Ali milion evra za jednu malu uličicu? Da li vi verujete da je jedan ministar potpisao ugovor za izgradnju auto-puta bez prostornog plana koji nije usvojen na tom području i koji sada usvajamo i da je napravio ugovor o izvođenju radova i ugovorio posao bez idejnog projekta i prostornog plana.Da li to postoji negde na svetu, ima li jedna zemlja u svetu gde to može da se uradi? Nema

nijednog pravnika nisam promenio u Ministarstvu. Oni što su pravili i onaj prethodni zakon, pravili su i ovaj, ali to ne znači da neću da menjam. Sada kada sam video kako vi to znate da kritikujete, biće nekih promena i mora da bude promena.Prema tome, nemojte tako da pričate. Ovde smo čuli pohvale za neke ministre koji su otišli, a nisu platili dug, a držali su kasu.

Nije im plaćeno. Održavanje puteva nije plaćeno. Radovi nisu plaćeni. Ništa im nije plaćeno. Naravno, oni lančano idu u stečaj.

i najbolji vaterpolo klub, i najbolji košarkaški, i najbolji rukometni, i najbolji fudbalski i najbolji stadioni. Što? Pa, politički da bi se prošao cenzus, da se ide na određenu grupaciju biračkog tela. To je ta priča.Političke investicije su ovde ubile Srbiju. Više je uloženo u Staru planinu nego u celo građevinarstvo Srbije. To vam ja odgovorno tvrdim. Pogledajte račune.

Pa, politički.Prema tome, pomozite da se ovaj zakon usvoji, da imamo zakon o legalizaciji. Bolje bilo kakav nego nikakav, a ovaj je dobar zakon. Nemojte pričati ono - neki tamo pričaju s boka, Ilić je rekao kraduckaj. Nisam rekao, rekao sam mislio sam da malo kraduckate, ali mnogo kradete, što se i danas ovim hapšenjem dokazalo. Hajde da ga je neko odveo na ručak, počastio kilo jagnjetine, popio pivo, možda i da razumem,

da se vidimo kada budemo branili amandmane i da sarađujemo dalje. Pustite vi, oni koji izgube, imaju pravo da se ljute i, naravno, da pričaju svašta, ali

Hvala.Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona.Sa radom nastavljamo u petak, 4. oktobra, u 10.00